Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, Začenjam 14. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklicala na podlagi drugega odstavka 58. člena in drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Današnje seje se ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: dr. Anže Logar, Predrag Baković, mag. Sara Žibrat, Tamara Vonta, Jernej Vrtovec do 17. ure, Aleksander Reberšek, Anton Šturbej, Žan Mahnič, Jožef Lenart, Dejan Kaloh, Mojca Šetinc Pašek in Damijan Zrim do 14.30. Na sejo so bili vabljeni tudi predstavniki Vlade. Vse prisotne lepo pozdravljam!

že leto poprej, 23. septembra 2008, pa tudi deklaracijo, da se 23. avgust razglasi za evropski dan spomina na žrtve stalinizma in nacizma. Vseevropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov obeležujemo na obletnico, ko je bil 23. avgusta 1939 podpisan pakt med tedanjima nemškim in sovjetskim zunanjim ministrom Ribbentropom in Molotovom, ki je zaznamoval začetek enega najbolj tragičnih poglavij evropske zgodovine. Evropski parlament z resolucijo med drugim poziva, da mora tragična evropska preteklost ostati v našem spominu, da je treba počastiti žrtve, obsoditi storilce ter položiti temelje za spravo, ki bo temeljila na resnici in na spominu. Žal, vojna, ki se bije nedaleč od nas, krvavo opominja, da se iz preteklosti očitno nismo veliko naučili in da mir nikoli ni samoumeven. Ta vojna ni le sol na nezaceljene rane krute preteklosti, temveč vpije po naših prizadevanjih in odgovornosti, ne molku. Parlament in vlade, vsi odločevalci, imamo tu še posebno odgovornost do države, drugih subjektov družbe in vseh posameznikov, do soljudi. Pomembno je, da se glasno in pogumno zoperstavimo vsem poskusom kršitev in posegov v naše temeljne vrednote, kot so posebej poudarjene tudi v resoluciji: spoštovanje človekovega dostojanstva, svoboda, demokracija, enakost, načela pravne države in spoštovanje človekovih pravic. Spoštovane kolegice in spoštovani kolegi, počastimo spomin na vse žrtve vseh totalitarizmov in avtoritarnih režimov, njihove svojce in vse, ki so jih ti režimi posredno ali neposredno prizadeli, z minuto molka.

po Ustavi Republike Slovenije v Državni zbor oziroma v proceduro Državnega zbora lahko zakone, spremembe zakonov, novele zakonov vloži Vlada, vsak posamezen poslanec ali Državni svet in 5 tisoč volivcev, torej nekdo s 5 tisoč podpisi podpisi volivcev. Včeraj smo lahko v medijih oziroma tudi na uradnem tvit profilu Inštituta 8. marec prebrali sledeči zapis: »Danes smo v Državni zbor vložili spremembo dveh zakonov. To so Zakon o osnovni šoli, v katerem vpeljujemo šolsko kosilo kot pravico za vse, in Zakon o šolski prehrani, v katerem to pravico ureja.« Lepo in prav. Jaz moram reči, da se lahko z vsebino marsikdo strinja. Se pa ne strinjam oziroma se v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ne moremo strinjati s tem zapisom. Inštitut 8. marec namreč navaja, da so vložili spremembo dveh zakonov. Zato vas, kot predsednico, sprašujem, kako je lahko nevladna organizacija Inštitut 8. marec po njihovem zapisu vložila zakon, ker ne predstavljajo, vsaj po našem mnenju ne, ne Vlade, ne Državnega sveta, ne poslancev oziroma niso poslanci. Prav tako pa nismo zasledili, da bi ga vlagali v imenu 5 tisoč volivcev. Zato bi prosila za odgovor, glede na to, da ste predstavnico Inštituta 8. marec nedavno tega gostili in ste se pogovarjali verjetno tudi o vlaganju zakonov in tako naprej,

društva oziroma Inštituta 8. marec. Pred parlamentarnimi počitnicami sem sprejela še veliko drugih društev, takih, ki se ukvarjajo s humanitarno dejavnostjo, tako da so bili oni pravzaprav eni eni zadnjih, ki so bili na obisku. Pravilno ste povedali, gospa kolegica poslanka, kdo vse lahko vloži zakonski predlog. Seveda, pri vsakem zakonskem predlogu se preveri, ali je vložen skladno z našim pravnim redom, zakonodajo, Poslovnikom, tako da bo tudi tukaj tako. Kako so pa oni to skomunicirali v javnosti, pa v bistvu težko komentiram, iskreno, ker sama tega zapisa nisem prebrala. Vsekakor bomo pa mi storili, da bo oziroma zakonski predlogi morajo biti vloženi tako, kot ste sami povedali, kdo so subjekti, ki jih lahko vlagajo. In tudi tukaj bo tako. In če temu ne bo tako, bo pač sledila posledica. Tako da, vsak zakonski predlog mora biti vložen s strani tistih, ki so do tega upravičeni. Kakšna je pa potem komunikacija v javnosti, to pa zelo težko vplivam nanjo. Še ena stvar, ki ste jo vprašali. S predstavnico Inštituta 8. marec nisva nič govorili o vlaganju zakonskih predlogov. To vam zelo iskreno povem. Govorili sva zgolj samo o vsebini njihovega dela v smislu dejavnosti, ki jih opravljajo na področju boja za enakopravnost in proti diskriminaciji, tako da tudi jaz nisem vedela, da bo naslednji dan vložen kakšen zakonski predlog. O tem ni bilo takrat nobenega govora, tako kot tudi ni nobenega govora z nobeno drugo organizacijo, ki ki pride na obisk ali pa katerih predstavnike sprejmem, o vlaganju kakršnihkoli zakonskih predlogov, ampak gre zgolj za pogovor na vljudnostni ravni v smislu dela, ki ga opravljajo, in stvari, ki jih opažajo, medtem ko delajo z ljudmi. Izvolite. Najlepša hvala za pojasnilo. Sicer tudi za pojasnila, o katerih niti nisem spraševala. Namreč, seveda lahko sprejmete, kogar pač vi odločite, in se pogovarjate o vsebinah, ki si si jih zamislite. In nimamo nobenih problemov s tem, da pač vlagajo zakone ljudje oziroma 5 tisoč podpisov volivcev. In to sploh ni problem. Hvala tudi za ta pojasnila. Bi pa prosila, predsednica Državnega zbora, da na takšne manipulacije, torej da nekdo vloži zakon, ki po Ustavi, po Poslovniku in zakonu ni upravičen, da vlaga zakon, da napiše takšno stališče oziroma javno objavo, da na to opozorite. Ker potem lahko pride, bom rekla, če karikiram, Franci iz ne vem katere vasi in reče: »Izvolite zakon, prosim, sprejmite ga, tako, kot ste ga sprejeli pri neki drugi organizaciji.« Tako da, gre samo za to, da vemo vsi oziroma da tudi javnost ve,

Bon Klanjšček.Sem pa bila zdaj opozorjena, da je bila vložena pobuda za sprejem zakona, ne pa zakonski predlog. Sprejmem pa vaše napotke oziroma vaše pomisleke v zvezi z odzivanjem na take objave. Prosim, gospa Bon Klanjšček, vi imate še en proceduralni.

Če so vložili pobudo za podpise, potem naj se tako zapiše. In jaz mislim, da se mora predstavnik Državnega zbora, in to je predsednica Državnega zbora, odzvati na takšne zapise, ker zakoni, kolegica je rekla, niso bili vloženi. Zato menim, še enkrat, da damo jasno vedeti, kdo v Državni zbor lahko vloži zakon oziroma kakšni so pogoji za vložitev zakona in da se na takšne manipulacije … Ker danes se pa pojavlja v medijih, da so bili zakoni vloženi,

bomo nadaljevali s sejo, tako kot jo imamo zastavljeno. Prehajamo na **določitev dnevnega reda** 14. izredne seje Državnega zbora, ki ste ga prejeli, to se pravi predlog dnevnega reda, v ponedeljek, 22. avgusta, s sklicem seje. O predlogu bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika. Predloga za umik točke z dnevnega reda oziroma predlogov za širitev nisem prejela in zato zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem. Prehajamo na odločanje, zato vas, kolegice poslanke in kolegi poslanci, prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav.

Spoštovana predsednica, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci in seveda tudi vsi ostali. Dovolite mi, da na kratko predstavim poglavitne rešitve Predloga zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov, ki ga je Vlada v vašo hišo poslala v obravnavo po nujnem postopku. Predlog zakona predvideva začasno znižanje stopnje DDV na 9,5 % za dobave električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in lesa za kurjavo, od katerih se po trenutni ureditvi plačuje DDV po davčni stopnji 22 %. Začasni ukrep je predviden za obdobje od 1. septembra 2022 do vključno 31. maja 2023 in bo veljal tako za gospodarske kot tudi gospodinjske odjemalce. Glede na hude motnje na trgu pri gibanju cen predvsem električne energije in zemeljskega plina, pri čemer ne gre za redna sezonska nihanja, je cilj predloga, da se z začasnim znižanjem stopnje DDV za omenjene energente zagotovi, da so potrošniki v času največje porabe energentov, torej med ogrevalno sezono, dodatno razbremenjeni posledic podražitev energentov. Vlada s svojim predlogom zakona ureja problematiko nižjih stopenj DDV za energente, za vse vrste energentov, ki se uporabljajo za ogrevanje in za katere je seveda v skladu z direktivo o DDV sploh možna nižja stopnja davka na dodano vrednost. Kot je Vlada že večkrat poudarila, je ukrep nižjih stopenj DDV le eden izmed ukrepov. Pred tem smo že uredili regulacijo cen električne energije, pa tudi zemeljskega plina. Le ob regulaciji cen je lahko učinkovit ukrep nižje stopnje DDV, da se zagotovi, da se znižanje stopenj tudi odrazi v nižjih drobno prodajnih cenah. S tem ukrepom se bo tako komplementarno ukrepu regulacije cen posameznih energentov razbremenilo končne potrošnike, saj se v tem primeru nižja stopnja DDV neposredno odrazi v nižji ceni v nižji ceni energenta. Dvig cen električne energije in zemeljskega plina neposredno vpliva tudi na dvig cen daljinskega ogrevanja in lesa za kurjavo, zato je, ne glede na to, da trenutno še ni vzpostavljena regulacija cen tudi za te energente, določena nižja stopnja DDV tudi zanje. Bo pa Vlada pozorno spremljala gibanje cen energentov na trgu in vpliv znižanja stopenj DDV na drobno prodajne cene ter po potrebi predlagala tudi dodatne ukrepe, kot na primer razširitev regulacije cen. s tem se že pripravlja študija, ki bo pripravljena do konca avgusta, da se še, po potrebi, pred začetkom kurilne sezone dodatno poseže na področje oblikovanja cen. Z vidika javnofinančnih prihodkov Vlada ocenjuje, da bo izpad tega ukrepa za 9 mesecev približno 130 milijonov evrov. Je pa tudi res, da bi radi, glede na to, da se kurilna sezona začne kmalu, da je september tudi že pred vrati, oz. bi želeli, da ta zakon začne veljati čim prej. Iz tega razloga nujni postopek, iz tega razloga tudi določba, da bi radi, da bi zakon veljal že naslednji dan po objavi v Uradnem listu. Spoštovane poslanke in poslanci! Upoštevaje navedeno Vlada predlaga, da Predlog zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov tudi podprete. Hvala. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici, kolegici Andreji Kert. Izvolite. Hvala lepa za besedo, gospa predsednica. Gospod državni sekretar! Spoštovani poslanci in poslanke! Najprej lep pozdrav vsem po počitnicah. Upam, da smo se vsi uspeli vsaj malo spočiti, ker nas čaka kar naporno delo. Predstavila bom kratko poročilo Odbora za finance, ki je na 3. nujni seji, 22. 8., obravnaval Predlog zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. Kolegij predsednice Državnega zbora je na 10. seji, 22. 8. 2022, sklenil, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku. Odbor ja poleg predloga zakona prejel še naslednja gradiva: mnenje Zakonodajno-pravne službe in pa mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. skladu s 129. členom Poslovnika Državnega zbora so amandmaja k predlogu zakona vložili Poslanska skupina SDS in Poslanske skupine Svoboda, SD in Levica, oba amandmaja sta se dotikala 2. člena. Na seji odbora so sodelovale predstavnice in predstavniki Ministrstva za finance in Zakonodajno-pravne službe. V uvodni dopolnilni obrazložitvi je državni sekretar Ministrstva za finance predstavil cilj predloga zakona: omilitev posledic dviga cen energentov z začasno določitvijo nižje stopnje DDV v višini 9,5 % za dobavo električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in lesa za kurjavo, tako za gospodinjske kot poslovne odjemalce. Ob energetskih in vsesplošni draginji je kot ključni cilj poudaril stroškovno razbremenitev potrošnikov v času kurilne sezone ter ob tem napovedal tudi komplementarni ukrep regulacije cen električne energije in zemeljskega plina, ki, seveda, že veljata. V povezavi s tem je izpostavil vladno študijo stroškov ogrevanja, ki bo zaključena konec avgusta in na podlagi katere bodo pripravili predlog razširitve regulacije cen energentov. Pojasnil je, da ukrep znižanja stopnje DDV za energente po oceni Vlade pomeni znižanje prihodkov državnega proračuna v višini 130 milijonov evrov v obdobju veljavnosti tega ukrepa, to je v obdobju devetih mesecev. V nadaljevanju je predstavnica Zakonodajno-pravne službe opozorila na nekatere pripombe iz pisnega mnenja. Ob tem je izpostavila različen zakonodajni pristop in postopek pri prenosu iste direktive v dveh predlogih zakonov, ki sta že v obravnavi. Pri tem se v enem primeru hiti z uveljavitvijo pred začetkom računskega obdobja, v drugem pa je predvidena možnost poračuna davka. Ob tem je opozorila, da je v primeru določanja odstopov od splošne ureditve treba upoštevati načelo pravne varnosti, kar določa 2. člen Ustave, in načelo enakosti pred zakonom, kar določa 14. člen Ustave. Glede pripombe k določbi o pooblastilu Vlade za podaljšanje veljavne znižane stopnje davka je poudarila, da v primeru sprejetja vloženega amandmaja, ki to pooblastilo črta, pripomba službe odpade. Glede določb o davčnem prekršku in globah je opozorila, da je predvidena sankcija le za primer obračuna po nepravilni stopnji, ne pa tudi za primer, če DDV sploh ne bi bil obračunan. Glede uveljavitve zakona naslednji dan je opozorila na morebitni zamik uveljavitve in s tem na povratno veljavo zakona. V razpravi so članice in člani odbora soglasno pozdravili predlog znižanja stopnje DDV za dobavo električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in lesa za kurjavo. Ob tem so se nekateri razpravljavci zavzeli za še večje znižanje stopnje DDV na energente − od predlaganih 9,5 % na 5 %. V nadaljevanju je bil podan tudi predlog, da se v skupino energentov z nižjim DDV uvrstita tudi kurilno olje in utekočinjen naftni plin ter se kljub evropski zakonodaji, ki tega ne dopušča, najdejo ustrezne rešitve. Na seji je bila izpostavljena problematika izkoriščanja situacije na trgu energentov s strani dobaviteljev oziroma korporacij za dvigovanje njihovih marž in povečevanje dobičkov. Prav tako je bilo opozorjeno na nujno potrebo po sočasni zakonski ureditvi znižanja DDV energentov in regulaciji cen energentov. V nadaljevanju je državni sekretar izčrpno odgovoril na vse izpostavljene dileme v razpravi. Glede predloga za uvrstitev kurilnega olja in utekočinjenega naftnega plina v skupino davčno razbremenjenih energentov je pojasnil, da Vlada o tovrstnem ukrepu ne razmišlja, saj bi bil v nasprotju z evropskim redom. Poudaril je, da iščejo rešitve na tem področju in pripravljajo ukrepe tudi za ostala področja, vezana na cene energentov, draginjo, razbremenitev potrošnikov in zaščito različnih družbenih skupin. Pri tem je poudaril, da gre pri sprejemanju resornih ukrepov Vlade na podlagi analiz tudi za iskanje družbenega konsenza, za njihovo medsebojno usklajenost ter nenazadnje tudi za podrejenost javnofinančni situaciji. Po opravljeni razpravi je odbor zavrnil amandma Poslanske skupine SDS k 2. členu in potrdil amandma Poslanskih skupin SD, Svoboda in Levica k 2. členu. Na podlagi tega je odbor glasoval še o vseh členih ter predlog zakona podprl in sprejel. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Levica. Kolega Miha Kordiš, izvolite. Predsedujoča, hvala za besedo. Da je Slovenija socialna država, lahko najdemo zapisano celo v našem najvišjem aktu, ki je Ustava Republike Slovenije. A glede na socialne stiske, ki jih trpijo slovenske državljanke in državljani, se lahko vprašamo, koliko določba o Sloveniji kot socialni državi pravzaprav sploh drži. Imamo četrtino milijona državljank in državljanov, ki živijo pod pragom tveganja revščine. Imamo cel kup upokojencev, ki shajajo z nizkimi, zelo nizkimi dohodki, prav tako pod pragom tveganja revščine. Delavske plače so slabe, še posebej na podeželju so ljudje osamljeni in odstranjeni od kakršnihkoli socialnih mrež, s katerimi si lahko v vsakodnevnih stiskah pomagajo. Socialni sistem, kot se je razgradil v zadnjih treh desetletjih, ni narejen zato, da ljudem pomaga, marveč je namenjen temu, da ljudi od njihovih socialnih pravic odganja. V koaliciji na relaciji Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica smo zato zastavili zelo ambiciozno koalicijsko pogodbo, ki želi precej nedvoumno odpravljati revščino med našimi sodržavljankami in sodržavljani, ki ji današnja akcija z razdavčenjem DDV na nekatere energente tudi sledi. Ne le, da je že pred nastopom inflacije v tej državi vladala huda stiska, še posebej se je ta inflacija odrazila na padcu standarda bivanja in še stopnjevanju njihovih tegob ravno na najbolj depriviligiranih državljankah in državljanih, ravno v delavskih gospodinjstvih. Znižanje DDV, začasno, kot je, za to da nas pripelje čez kurilno sezono, je zato primeren ukrep. Prvo vprašanje, ki pa se ob tem znižanju DDV zastavlja, pa je, koliko bi se to znižanje DDV zares poznalo na končnih cenah, v žepih državljank in državljanov, v žepih delavskih gospodinjstev, in koliko bi pravzaprav koristilo trgovcem, da preprosto navijejo marže. Zato smo se v koaliciji dogovorili, da ne bomo zgolj razdavčili določenih oblik energentov, ampak bomo ukrep neposredno povezali tudi z regulacijo njihovih cen, da bodo vsi ukrepi iz naslova razdavčevanja dejansko dosegli svoj namen, ki je, da se pomaga ljudem priti in ogrevati se skozi zimo, da se vsaj zmanjša, če že ne izniči, delež ljudi, upokojencev, ki se morajo na začetku zime spraševati, ali bodo svojo skromno pokojnino namenili za hrano ali nemara za ogrevanje. Amandma, ki bo v zakon vpisal povezavo med znižanjem DDV na določene energente in regulacijo cen, je vložen v proceduro. Kot rečeno, v koaliciji smo dogovorjeni, da ga podpremo, s tem pa zakon uživa tudi podporo Poslanske skupine Levica. Pri tem pa moram izpostaviti še naslednje. Zakon, kot ga danes obravnavamo, zajema omejen nabor energentov, ki bodo deležni, prvič – regulacije in drugič – znižanja davka na dodano vrednost. Pred začetkom kurilne sezone mislim, da je zato pričakovanje v koaliciji smiselno in na mestu, da bo vlada, kolikor hitro le lahko, poskrbela tudi za dosledno regulacijo cen vseh ostalih energentov, s kurilnim oljem Nekaj takega je včeraj na televiziji izpostavil tudi predsednik vlade. In še druga skupina artiklov, ki je nujno potrebna regulacije zato, da se življenje ljudem vsaj olajša v teh težkih časih, pa je prehranska košarica. Tudi za to v Levici pričakujemo, da bo vlada posegla po inštrumentariju regulacije, kot ga ima na voljo, in da bo to storila raje prej kot kasneje. In še čisto za zaključek. Na daljši rok kakršnokoli razdavčevanje v resnici ne prispeva k reševanju stisk med državljankami in državljani, kaj šele da bi pripeljalo do blaginje. Če želi država trajno odpravljati razloge za draginjo, razloge za socialne stiske, potem potrebuje svoje finančne prilive – potrebuje pošten, progresiven davčni sistem. Razdavčitev energentov, o kateri bomo danes odločali, bo za posledico imela 130 milijonov evrov težko luknjo v državnem proračunu. Prav je, da se ta luknja pokrije v sklopu davčnega paketa, ki ga bomo

z obdavčitvijo premoženja, kapitala in tistih najvišjih plač. To so torej tri pričakovanja, ki jih v Levici gojimo. Prvič – regulacija cen hrane, drugič – regulacija cen kurilnega olja in tretjič – pravična davčna reforma še preden se to leto izteče. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Svoboda. Gospa Andreja Živic, izvolite. hvala za besedo. zaradi vpliva visokih cen energentov in čim prej zagotovili pomoč tako gospodinjstvom kot tudi gospodarstvu. Ukrep začasnega znižanja stopnje DDV za dobave energentov je komplementaren ukrepom regulacije maloprodajnih cen električne energije in zemeljskega plina za končne odjemalce, sprejetim mesec dni nazaj z dvema uredbama. V Poslanski skupini Svoboda se zavedamo, da je ukrep znižanja DDV najbolj učinkovit, ko ga spremlja regulacija cen, s čimer se izognemo, da bi se del znižanja prelil v trgovske marže, namesto da bi se poznal v denarnicah državljank in državljanov. Zato je smiselno ta dva ukrepa sprejemati skupaj. Vlada je v vmesnem času pripravila še dva zakona, ki bosta naslovila energetsko draginjo, in sicer Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva ter Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. Zakon, ki ga obravnavamo, določa, da se za obdobje od 1. septembra 2022 do 31. maja 2023, torej vezano na obdobje ogrevalne sezone, začasno določa nižja stopnja DDV v višini 9,5 % za dobave električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in lesa za kurjavo. S tem bomo zagotovili, da bodo potrošniki, predvsem najranljivejše skupine z najnižjimi prihodki, v času največje porabe energentov, torej med ogrevalno sezono, dodatno razbremenjeni posledic podražitev energentov. Prihodki v državni proračun se bodo v obdobju od septembra do konec prihodnjega maja predvidoma znižali za 130 milijonov evrov, torej 40 milijonov letos in 90 milijonov v delu prihodnjega leta. Znižanje na 9,5 % ocenjujemo kot primerno z vidika izpada davčnih prilivov, saj mora imeti država v nestabilnih časih na voljo določena sredstva, da lahko hitro in v dovoljšni meri zaščiti tako prebivalstvo kot gospodarstvo. Ocenjuje se, da bi znižanje DDV v navedenem obdobju razbremenilo družinski proračun od nekaj sto evrov, pri nekaterih pa tudi krepko čez tisoč evrov. Na seji Odbora za finance se je odprla razprava o možnosti znižanja DDV tudi za kurilno olje in utekočinjen naftni plin, kar pa nam evropska direktiva ne dovoljuje. Zavedamo se, da se s temi energenti ogreva določen odstotek ljudi, zato si močno prizadevamo za to, da bi vlada po zaključni analizi v prihodnjem tednu, upoštevajoč vse pravne okvire, [delovala] v smeri regulacije teh energentov. sled vsega naštetega v Poslanski skupini Svoboda ocenjujemo, da gre pri znižanju DDV za ukrep, ki je s sočasno regulacijo cen energentov smiseln in nam bo pomagal skupaj razrešiti situacijo, v kateri se nahajamo. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. Gospod Rado Gladek, izvolite. Spoštovana predsednica! Državni sekretar s sodelavcem! Spoštovani kolegice in kolegi! V Slovenski demokratski stranki se zavedamo stisk ljudi, ki so povezane s povišanjem cen energentov za ogrevanje. Prav tako pa se zavedamo močnega vpliva povišanja cen energentov za gospodarstvo. Zaradi tega smo v Slovenski demokratski stranki že meseca maja v parlamentarno proceduro vložili predlog zakona o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost in predlagali posebno nižjo davčno stopnjo davka na dodano vrednost v višini 5 % za dobavo električne energije, zemeljskega plina in daljinskega ogrevanja. Predlogu Slovenske demokratske stranke Vlada Republike Slovenije ni bila naklonjena in ga ni podpirala. Prav tako pa je predlog zakona zavrnil Državni zbor, in sicer z glasovi poslancev koalicije – Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov in Levice. Vlada Republike Slovenije je nato meseca julija sprejela Predlog zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov, ki prav tako določa znižanje DDV za dobave električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in tudi tudi na les za kurjavo, vendar na 9,5 %. Kar naenkrat je znižanje DDV za energente postalo za Vlado Republike Slovenije in stranke ter poslance vladajoče koalicije sprejemljivo, čeprav so se pri predlogu Slovenske demokratske stranke, ki je prav tako predlagala znižanje stopnje DDV za dobavo električne energije, zemeljskega plina in daljinskega ogrevanja, sklicevali na ustavnopravni vidik spoštovanja načela enakosti v davčnem pravu, opozarjali na izpad prihodkov iz naslova DDV ter izpostavljali dodatno zadolževanje in tako dalje. V razpravah so poslanci vladne koalicije tudi poudarili, kako je predlog Slovenske demokratske stranke zgolj všečen in populističen ter težko izvedljiv in izjemno drag. Očitno je, da so Vlada Republike Slovenije, vključno z Ministrstvom za finance, in poslanci vladne koalicije mnenje v manj kot mesecu dni spremenili in posledično prepoznali dober predlog Slovenske demokratske stranke, ki je bil pripravljen v korist vseh državljank in državljanov ter gospodarstva. Slovenski demokratski stranki smo k Predlogu zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov na včerajšnji seji Odbora za finance predlagali amandma, s katerim ponovno predlagamo znižanje stopnje DDV na 5 %, in sicer za dobavo električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in lesa za kurjavo. Prav tako pa smo predlagali znižanje stopnje DDV na 5 % za kurilno olje. S tem predlogom smo želeli še dodatno zajeziti stiske državljank in državljanov ter naslovili vse tiste državljanke in državljane, ki kurilno olje uporabljajo kot energent za ogrevanje. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je teh kar 14,2 %. Predlog oziroma amandma Slovenske demokratske strankeni bil sprejet. Danes smo amandma ponovno vložili in vas pozivamo, da amandma Slovenske demokratske stranke podprete, saj lahko drugače sklepamo, da poslanci vladne koalicije ne želite še dodatno reševati stisk državljank in državljanov, še posebej za vseh tistih več kot 14 % gospodinjstev, ki kot energent za ogrevanje uporabljajo kurilno olje. V Slovenski demokratski stranki se zavedamo trenutnih razmer, ki so povezane z visoko inflacijo in povišanjem cen energentov za ogrevanje in bomo Predlog zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov, ki ga predlaga Vlada Republike Slovenije, in je vsebinsko enak predlogu, ki smo ga predlagali že meseca maja, z izjemo višine stopnje DDV, podprli. Menimo namreč, da v trenutnih razmerah znižanje DDV zasleduje korist državljank in državljanov, čeprav zgolj na 9,5 %, kot predlaga Vlada Republike Slovenije. nadaljnje pa bi si želeli, da tudi Vlada Republike Slovenije in poslanci vladne koalicije prepoznajo dobre predloge Slovenske demokratske stranke, ki so v korist vseh državljank in državljanov, in jih ne zavrnejo zgolj zaradi dejstva, da jih je predlagala Slovenska demokratska stranka, ter nato predlagajo in podpirajo vsebinsko enake predloge. ZUPANČIČ:** Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati. Gospod Jernej Vrtovec, izvolite! Lep dober dan! Spoštovane kolegice in kolegi! V Novi Sloveniji bomo predlog zakona, ki ga danes obravnavamo, seveda podprli, zaradi tega, ker kriza, v kateri se nahaja, ne le Slovenija, ampak celotna Evropska unija, botruje k temu, da se odločamo za nižje davčne obremenitve. Še bolj pa bi bili veseli, da bi bili ukrepi malce bolj celostni. In sicer, ena izmed pomembnejših stvari bi bila zagotovo nižji DDV. V Novi Sloveniji predlagamo DDV na 5-% ravni za vse osnovne življenjske potrebščine, zlasti za prehrano. In s tem namenom, se pravi 5-% DDV za osnovno košarico, košarico, smo danes vložili amandma, ki zaradi postopkovnih razlogov danes ni del obravnave v Državnem zboru, ampak samo že vnaprej povemo, mi bomo vztrajali pri temu in morebiti nas v nadaljevanju čaka tudi zakonski predlog, da bi ljudi razbremenili, ko hodijo vsak dan, dan za dnem v trgovino in jim ni lahko. Veste, ljudem res ni lahko. Ni lahko zlasti srednjemu sloju. Torej, 5-% DDV bi bil pameten predlog tudi za osnovne življenjske potrebščine, zlasti govorimo tukaj o prehrani. Vlada je torej namenila 41 milijonov evrov pomoči za visoke cene energentov.

kot pa Slovenija, ta trenutek. Torej, kje smo mi? Zakaj zamujamo? Drži, strinjamo se, tudi z regulacijo cen energentov, kar se tiče električne energije. Ampak pozor!

Zlasti pa bi morala Vlada nemudoma pripraviti paket ciljnih pomoči za socialno ranljive, za tiste, ki res zaradi višjih cen ne morejo več priti skozi mesec. Namreč iz CSD-jev in tudi iz humanitarnih organizacij v bistvu iz dneva v dan sporočajo, da se je število prosilcev za denarno socialno pomoč skoraj podvojilo. In posebnost krize, ki je pred nami, pa je, da bo zlasti prizadela tako imenovani srednji sloj. Torej ne govorimo samo o tistih z minimalno plačo res težko preživijo mesec, ampak govorimo o ljudeh, ki prejemajo po tisoč 200 evrov plače, pa po tisoč 200 evrov plače … Skupaj znaša družinski proračun za štiričlansko družino 2 tisoč 400 evrov in ne morejo preživeti meseca. Jaz ne vem, to je res problem. In tukaj bi morala Vlada, ki že močno zamuja, res poseči. Tukaj je začetek šolskega leta, položnice so, in tudi za srednji sloj bi morala Vlada pripraviti paket tako imenovanih draginjskih dodatkov. Ne govorimo samo o 60 tisočih ljudeh, kar je predlog Vlade v obliki 41 milijonov evrov, ampak tukaj bi morali narediti mnogo, mnogo več. Zlasti pa res ne smemo pozabiti na gospodarstvo, da ne bomo soočeni z valom odpuščanj, in v Novi Sloveniji predlagamo, da Vlada podjetjem stroške energentov subvencionira v višini 70 % dviga glede na povprečno porabo v preteklih dveh letih. Ampak, gospe in gospodje, zlasti, ko govorimo, obenem, kajne, o tem, kako pomagamo ljudem, nasproti draginji, pa je, gospod državni sekretar, res nerazumljivo dejstvo, da z davčno reformo, ki je pred vrati, te iste ljudi, ki jih danes razbremenjujemo, želimo obremeniti. Torej, manj bojo imeli po sprejetju predloga davčne reforme. Glejte, na primer časnika Finance, kažejo, da se bodo v letu 2023 plače praktično znižale vsem, tudi tistim z minimalno plačo. Torej, danes jim dajemo korenček, jutri dobite palico.

Hvala za besedo, predsedujoča. Predstavniki Vlade, spoštovane kolegice, kolegi! Zunanje politične okoliščine in mehanizmi prostega trga so cene energentov pognali v nebo. Rastoče borzne cene so se hitro prelile na končne odjemalce. Nekateri so že danes soočeni z nekajkratniki cen, ki so jih plačevali v preteklih letih. Že ob prvih podražitvah so se zato pojavili predlogi, da se davčna obremenitev na energente zniža tako, da zavarujejo odjemalce in potrošnike. Davčna obremenitev res predstavlja pomemben del strukture končnih cen energentov, zato je del rešitve mogoče poiskati v začasnem znižanju obdavčitve, ki jo plača končni potrošnik. Vendar davki niso edini razlog za visoke cene. Izkušnje iz drugih držav kažejo, da si lahko ponudniki brez večjih težav prisvojijo znesek davčnega znižanja, cena za potrošnike pa se ne zniža oziroma ostane nespremenjena. Zato je pomembno, da se hkrati uveljavijo tudi drugi ukrepi, ki zagotovijo, da učinek davčne razbremenitve ostane pri končnem kupcu. Ob davčnem znižanju je torej pomembno strogo izvajati sprejemanje cen in njihovo regulacijo. V nasprotnem primeru se razbremenitev pozna edino le v bilancah ponudnikov energentov. Seveda se v takih okoliščinah vedno pojavijo tudi predlogi, da bi posegli po večjem in obsežnejšem davčnem znižanju za daljše obdobje. Ob tem moramo ponovno poudariti, da davek ni edini faktor v ceni in da brez dodatnih ukrepov ni mogoče zagotoviti, da bodo imeli potrošniki koristi od znižanja. Znižanje davčnih stopenj na minimum, kot predlaga opozicija, bi pomenilo maksimalen javnofinančni strošek, hkrati pa zaprtje manevrskega prostora za morebitno kasnejše ukrepanje. Opozicija namreč pravilno ugotavlja, da se draginja pojavlja tudi na drugih področjih, na primer pri hrani, kjer bo prav tako potrebno ukrepati. Ukrepi za to področje so v pripravi in jih bo smiselno izvesti v kombinaciji, ki bo zagotovila najbolj optimalno obliko pomoči. Ključno je tudi, da kljub izvedenim ukrepom država ohrani svojo sposobnost za intervencijo, ki jo ljudje od nje upravičeno pričakujejo. Prav zato ni smiselno vseh ukrepov usmeriti zgolj v znižanje davkov, saj s tem neposredno zmanjšujemo sposobnost države, da v krizi ukrepa, a ne zagotavljamo, da bo to koristilo ljudem. Javno finančne možnosti države so namreč omejene, še posebej, če je soočena s tako velikimi podražitvami in dodatnimi zahtevami za pomoč gospodarstvu in potrošnikom. Prav tako znižanje davčnega bremena, četudi obsežno, ni edini faktor, ki vpliva na končno ceno. Možni in smiselni so tudi drugi ukrepi, ki zavarujejo kupno moč odjemalcev oziroma omilijo učinek draginje. Kot vemo, je Vlada poleg tega zakona pripravila še predloge neposrednih subvencij za gospodarstvo in socialno šibkejše posameznike, ki jih bomo po pričakovanjih že prihodnji teden obravnavali v tem Državnem zboru. S stalnim spremljanjem cen, kombiniranjem in ciljanjem ukrepov na tiste, ki jih najbolj potrebujejo, bo po našem mnenju mogoče obvladati in omiliti energetsko draginjo, s katero se soočamo. Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo zato podprli predlog zakona, ki v času kurilne sezone vsem potrošnikom zagotavlja nižjo davčno obveznost za energente, podpiramo pa tudi nove ukrepe, ki jih pripravlja Vlada za omilitev učinkov energetske draginje na najšibkejše. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin, zato prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih. Najprej vas obveščam, da Državni zbor o amandmaju Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati k 2. členu ne bo razpravljal niti odločal, ker je vložen v nasprotju s petim odstavkom 135. člena Poslovnika, ki se navezuje na tretji odstavek 129. člena Poslovnika. Z amandmajem se v predlog zakona vnaša vsebino, ki ne izhaja iz ciljev in načel predloga zakona, cilj predloga zakona je namreč omilitev dviga cen energentov, z amandmajem pa se predlaga znižanje davka na dodano vrednost na hrano. hrano. V razpravo dajem 2. člen in amandma Poslanske skupine SDS ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Prosim za prijavo. Hvala lepa. Prvi prijavljeni ima besedo gospod Janez Magyar. Izvolite.

Hvala lepa, predsednica, za besedo. Spoštovani gospod državni sekretar, spoštovane kolegice in kolegi poslanci, lepo pozdravljeni!

Zato smatram, da borza v slovenskem primeru ne sme delovati. Zakaj to omenjam? Zato, ker so tudi baltske države spoznale, da se na borzah, ne zaradi ekonomskih razlogov, ampak zaradi špekulativnih razlogov, dogaja zvišanje cen, in sicer trenutnih. Ti poskoki dejansko niso upravičeni pri proizvodnji tega energenta, in sicer govorim o elektriki.

znižanje z 22 % na 9,5 % pri tem osnovnem povišanju energenta na nek način dovoljuje tudi znižanje na 5

Ko so dobili ta račun, so osupnili, saj so pred tremi meseci imeli račun za 10 tisoč evrov. In to povišanje se občuti tudi na položnicah državljank in državljanov. Na nek način, kot sem tudi omenil, je priliv v proračun že zaradi teh mesecev, ko niste upoštevali našega predloga za znižanje DDV in regulacijo cen energentov, poskočil in je bil priliv v proračun enormno velik,

komisija na nek način določila. Vendar nekatere države tudi tega niso upoštevale in so ga dejansko znižale na stopnjo nič. Na stopnjo nič. In to v Evropski uniji. In jaz mislim, spoštovani državni

z nižanjem procentov davka na dodano vrednost tudi za kurilno olje. Kot smo že omenili, 14 % državljank in državljanov uporablja kurilno olje za ogrevanje svojih stanovanj.

težave oziroma višje položnice že zaradi davka oziroma niso izenačeni s tistimi, za katere se energente sedaj znižuje in ki imajo za osnovno ogrevanje te energente, omenjene v tem predlogu zakona. Po Po vzoru nekaterih držav sem tudi včeraj predlagal in na nek način sem slišal, da gre moj predlog v dobri smeri, ampak mogoče zaradi usmeritve vlade, ki pač izrednih razmer ne želi razglaševati … Ja, za božjo voljo! Danes smo na izredni seji, in sicer 14. izredni seji. Če smo na izredni seji, zakaj ne bi mogli uvesti izrednih razmer za energente in na energente uvesti ukrepe, kar bi omogočalo tudi znižano

Sam bom podprl amandma Slovenske demokratske stranke za znižanje stopnje DDV za omenjene energente in tudi prosim in predlagam koalicijskim poslankam in poslancem, da podprejo ta predlog, kljub temu da smo na odboru včeraj slišali te skrbi. Ampak sem tudi prosil državnega sekretarja, da na nek način predlaga

v skrajšanem času, v tem času, ko se tudi znižuje DDV na omenjeni procent, tudi za kurilno olje. Vsekakor pa je lahko vzor tudi sosednja Avstrija,

na nek način subvencionirali po principu trošarin, kot ga imajo v kmetijstvu. Predlagam torej, da so vzvodi, lahko bi naredili, in tudi predlagam vsem vam, ki sedaj na nek način mogoče drugače razmišljate, ampak razmišljate v smislu denarnic državljank in državljanov, in tudi podjetjem, ki delajo v naši državi, ki zaposlujejo. Poglejte te položnice, te račune, ki so enormni. Dobesedno državo oziroma naše gospodarstvo bomo spravili na kolena in to je zelo nevarno početje. Hvala lepa.

Kdor hitro da, dvakrat da, ne? Jaz mislim, da ta pregovor vsi poznamo v tej dvorani, zato me izredno veseli, da je vlada tudi tisti del poletja, ki bi moral biti namenjen počitnicam, vzela za deloven in da se zaveda stiske oziroma draginje, ki je zažrla globoko v denarnice in pa v socialno sliko naših državljank in državljanov. Zato, z veseljem, seveda, bom tako jaz kot kolegice in kolegi podprl zakon, ki ga danes obravnavamo. Posebej pa me veseli, da to ni edini zakon, da je to eden izmed paketa zakonov, ki jih je Vlada pripravila. Nekatere bomo obravnavali, mislim, da že naslednji teden, to je s področja gospodarstva, kjer pozdravljam tudi način, na katerega se sprejemajo ukrepi, to je v socialnem dialogu s tem, da vključiš vse partnerje – od gospodarske zbornice, sindikatov, skratka da je pot, ki jo je Vlada ubrala, prava in sem trdno prepričan, da bo dala tudi najboljše rezultate.

nismo našli neke ustrezne rešitve za kurilno olje. Verjamem, da ste tudi vi, spoštovane kolegice in kolegi, dobili

Jaz mislim, da je še dovolj časa do kurilne sezone, da je treba to zadevo skomunicirati znotraj EU in mislim, da imamo še čas, da to zadevo tudi uredimo. Nenazadnje, danes sem dobil tudi podatek, če če sem prej rekel, da se nekje 14 % gospodinjstev ogreva tudi s kurilnim oljem, je tega še bistveno več v javnih zavodih, ki se ogrevajo s kurilnim oljem, to so šole, vrtci, zdravstveni domovi. Tako da jaz mislim in apeliram na Vlado, da pelje aktivnosti, tako kot sem rekel, nekje do oktobra, novembra. Preden se bo začela ta kurilna sezona, je še kar nekaj časa, da se najde rešitev tudi na področju EU tudi za to težavo.

Sem si zapisal: kje smo mi, zakaj zamujamo, Vlada močno zamuja. Spoštovane kolegice in kolegi, naj vas spomnim, da je bil lansko leto, ko se je pričela ta zadeva okrog podražitve energentov, na nivoju Evropske unije sprejet en paket ukrepov, ki naj bi lajšal te te cene energentov pri ogrevanju pred kurilno sezono, ki je bila lansko leto pred nami. Vlada ni storila nič. Socialni demokrati smo dali zakon, ki bi rešil to področje, skupaj z Levico. Veste, kdaj smo dobili ta zakon, ki naj bi pomagal ljudem preprečiti oziroma lajšati plačilo položnic za ogrevanje? En teden pred volitvami, konec kurilne sezone, v mesecu aprilu. Toliko o skrbi in kdo zamuja in kako hitri so ukrepi. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Ja, hvala. Prosim za prijavo, pa bom dala potem prvo besedo vam, gospod predstavnik Vlade. Prosim za prijavo. prijavo. Gospod predstavnik Vlade, imate besedo. Najlepša hvala za besedo. Mislim, da si nekaj zadev zasluži en krajši komentar. Uvodoma se lahko zahvalim tudi kakovostni razpravi včeraj na Odboru za finance. Mislim, da smo imeli priložnost, vsaj tudi z vladne strani, povedati, kaj si mislimo, komentirati, kar je bilo povedano, kot tudi seveda poslanci. Bi pa zdaj začel tukaj, rečeno je bilo prej strani poslanca iz SDS, gospoda Magyarja, kajne, da razmišljajte z vidika denarnic državljank in državljanov in ravno to smo mi vzeli v obzir. se pravi, če pogledamo predlog, za katerega ste potem povedali, da je bil pred časom en predlog zelo podoben temu, zavrnjen. To seveda drži. Rekli ste, da nismo bili za pomoč državljanom. To ne drži. Zakaj to ne drži? Mi dejansko nismo bili za to, da se pomaga tistim, ki so cene dejansko dvignili in to smo takrat na seji tudi zelo neposredno povedali. Se pravi, znižanje DDV deluje le ob hkratni regulaciji cen. V kolikor regulacije cen ni, se večji delež ali pa celota sprememb prelije v višje marže. Mi pa se ne ukvarjamo s tem, da bi nekomu dali dodatne marže že na tako pregrete cene, ampak se ukvarjamo s tem, kako bi prišli do cilja in naš cilj je nižja cena za končnega potrošnika, se pravi za naše državljanke, državljane. Se pravi, vidika denarnic državljank in državljanov, sledimo, naslavljamo ga pa tako, da ne predlagamo zgolj neke rešitve, za katero se izkaže, da je morda neprimerna in pri njej vztrajamo, ampak naredimo rešitev na tak način, da dejansko pride do cilja. In tukaj, kot rečeno, gre za komplementarne ukrepe, pogovarjamo se seveda o tem, da je bila že izvedena regulacija cen elektrike in cen zemeljskega plina. Pred kurilno sezono si obetamo oziroma v tem trenutku poteka premislek o tem, kaj še bi se dalo učinkovito regulirati, da bi temu cilju sledili in da bi ga, ga, seveda, dosegli. V tem poletnem času smo ocenili, da je še ta čas, ko še ni kurilne sezone in lahko opravimo dodaten razmislek, da ne bi morda kasneje ugotovili, da neko ugodnost, v vrednosti nekaj evrov, na tak ali drugačen način ti isti državljani skozi svoje denarnice plačajo dvakratno ali pa trikratno. zato je tukaj pomemben ta premislek. Premislek smo opravili, prinesli smo rešitve na mizo. To ne pomeni, da so to vse, ki bodo, ampak v tem trenutku so to tiste, za katere ocenjujemo, da če jih pogledamo skupaj, bodo dosegle cilje, ki smo si jih zastavili. Od tu naprej, tudi kar je bilo rečeno, tisti primer podjetja ... Jaz moram ponovno poudariti – včeraj je bil dan primer podjetja na Odboru za finance, ki naj bi pokazalo na to, da so večji prilivi v proračun proračun z vidika DDV. DDV je z vidika podjetij, davčnih zavezancev, davčno nevtralen. Se pravi, lahko pride sicer do začasne razlike, ko nekdo plača davek, ampak seveda, v davčnem obračunu je tako vstopni DDV kot izstopni DDV, in, če rečemo tako, država ima od tistega zgolj razliko. Ta razlika pa ne glede na stopnje, ko gledate vstopno in izstopno, je rezultat isti, v absolutnem gre za isti znesek, ki ostane državi. Kje se pa pozna razlika, tu se pa strinjam, razlika se pozna tam, kamor mi ciljamo, pri končnem uporabniku. Ta si DDV ne more odbijati. Ker si ga ne more odbijati, je to njegov strošek in je seveda velika razlika med tem, ali je ta strošek 9,5 % v obliki DDV ali 22 %. Za podjetja, poudarjam ponovno, to ne velja. Davek na dodano vrednost, odkar smo ga uvedli, deluje popolnoma drugače kot morda en drugi davek, ki ga imate v mislih, to je davek na promet.

štejemo tak pristop, da bi se odločili za kršitev pravnega reda, zato ker ne bi bili sposobni na mizo prinesti drugih rešitev, drugih rešitev, kot izraz nesposobnosti. Se pravi, v osnovi gre za to. Mi na mizo prinesemo rešitve, ki so pravno sprejemljive in dosegajo cilje. Kjer to pravno ni možno, to velja za utekočinjen naftni plin in tudi za kurilno olje, in DDV ni možno znižati, ker bi bilo to v nasprotju s pravnim redom. Če bi to storili, bi morda začasno izgledalo lepo, vsekakor bi v denarnicah izgledalo lepo, začasno, dokler ne bi tega, seveda z obrestmi, plačali nazaj. In to je vedno treba plačati. Nobeno takšno kosilo ni zastonj – ali v zunanjepolitičnem smislu ali pa v tem evropskem. Veste, da se marsikatera izmed napačnih potez v tej smeri, glede kršitve evropskega pravnega reda, konča z visokimi penali, ki jih seveda morajo na koncu poravnati državljanke in državljani.

v okviru tistega, kar nam je dano. In v okviru tega, kar nam je dano, tudi peljati te rešitve skozi Državni zbor. Na ta način se varuje demokracija. Peljati pa te zadeve kot izredne zgolj zaradi tega, da bi vlada oblastno zaobšla Državni zbor, je pa najmanj, kar lahko rečem, nehigienično. Se pravi, izredne razmere so lahko takrat, kadar so res izredne, ne pa takrat, ko bi si morda vlada želela, da so razmere izredne in takšne tudi namerno povzroča. Tega si zagotovo ne želimo. Mislim, da je bilo to jasno izkazano tudi na volitvah. Kar se tiče zadnje zadeve, se pravi znižanja dodatnega davka na 5 %. Naša ocena je bila, da je takšen pristop, ki smo ga ubrali, primeren. 5-odstotna stopnja velja v tej državi za temelj slovenstva, če se tako izrazim, tukaj je knjiga. Zato smo predlagali znižanje na 9,5 %. To bo To bo odneslo iz javnih financ 130 milijonov evrov. Mi moramo dobro vedeti, zakaj jih bo odneslo. In to je točno to, kar je bilo rečeno, se pravi, da se pomaga premostiti obdobje draginje in da se z drugimi ukrepi pomaga, da pridemo do tistih ciljev, ki smo si jih zastavili. Obenem pa bi dodatno znižanje pomenilo še 50 milijonov evrov izpada. Sočasno pa bi to verjetno generiralo tudi številna druga pričakovanja, ki bi bila morebiti bistveno manj upravičena in bi seveda imela na javne finance tudi bistveno večje učinke. Omenjena je bila prehrana. Danes sicer to ni na mizi, ker se zakon, nenazadnje, ukvarja z energenti, ne z drugim z drugim blagom ali storitvami. Tam pa gredo številke zelo hitro v stotine milijonov evrov. In stališče, vsaj Ministrstva za finance, je, da če je možno določen rezultat doseči z usmerjenimi ukrepi, se je boljše poslužiti teh, ker stanejo bistveno manj in povzročajo bistveno manj distorzij in nepravičnosti med državljani, nenazadnje tudi na trgu. To so razlogi, da smo mi za to, da se vedno uporabi nekoliko več intelektualnega napora ravno zato, da se pripravi nabor rešitev, ki potem učinkovito pripeljejo do rezultata za najmanjši obseg potrošenih sredstev. Zaradi tega nam ta potem ostajajo na razpolago za investicije, za raziskave in razvoj, nenazadnje tudi za šolstvo. Vse tisto, kar smo si zadali, da potrebujemo v tej državi kot storitev, ki nam jo tudi nudi.

ampak da dejansko postavimo most, da premostimo to obdobje. In potem s to premostitvijo obdobja nekako pridemo umirjeno v drugi čas, ker mislim, da je tudi na nas, da vzbujamo oziroma z dobrimi rešitvami, ki jih prinesemo, tudi s tem, da se to odrazi, kot ste sami povedali, na denarnicah državljanov, zaupanje do te mere, da jih pomirimo, da vemo kaj delamo, da delamo v njihovem interesu, jih poslušamo, jih slišimo in kot rečeno delamo za skupno dobro. Kar se tiče energentov, se pravi, če še pogledamo draginjo, smo jo razdelili nekako na več delov. V tem trenutku se pogovarjamo o draginji na področju energentov. Sočasno tečejo tudi aktivnosti na področju draginje hrane, draginje, ki se nekako preliva v hrano, potem vstopnih stroškov, recimo za kmete in tako naprej. Tako da tu gre za več segmentov ukrepov, ki bodo skupaj dali učinke, tako vsaj mi mislimo, in zaenkrat, vsaj kar imamo

Ena nerodnost se pojavi v javnih financah ob takih predlogih, se pravi, rečemo, dajmo znižati davke in dajmo dvigniti pravice. Se pravi, javne finance niso perpetuum mobile. Za vse izdatke, ki jih imamo, moramo imeti predvideno, kaj so viri, lahko je tudi zadolževanje. Zagotovo pa ne sme biti to presežno zadolževanje in zagotovo ne na dolgi rok, ker na tak način gradimo strukturni primanjkljaj. Tak strukturni primanjkljaj pomeni v končni fazi na srednji rok upad bonitetnih ocen in pomeni dejansko do dolgi rok in protiučinek tistega, kar smo v prvi fazi želeli, to je pa dejansko pomagati državljankam in državljanom. Tako da tukaj zgolj ta apel neke zmernosti, se pravi, vsaj razmisleka o tem, na kakšen način, ko se predlagajo dodatni ukrepi, dodatni izpadi in tako naprej, te nadomestiti,

Gospod državni sekretar, ne vem, ali namerno ali nenamerno, verjetno nenamerno, ste zaobšli moj predlog, in sicer o uvedbi izrednih razmer za energente. In nikakor se ne gre, kot ste se sami izrazili, za zaobidenje Državnega zbora. bom rekel, različni zadevi, in prosim, to v tem kontekstu tudi ne zamenjevati. Namreč, uvedba izrednih razmer za energente. Še enkrat. Sedaj smo na izredni seji. Izredne razmere so v celotni Evropi.

smislu za kršenje pravnega reda, če se uvedejo izredne razmere na trgu energentov. Govorim, da se lahko vključijo … Gospod kolega

Zato se strinjam, mogoče, če je čas do kurilne sezone, da se te razmere uredijo. Vendar še enkrat, ne gre za zaobidenje Državnega zbora. Nikakor ne. In to ne interpretirati v tej smeri, ampak v smeri zaščite slovenskega trga oziroma slovenskega potrošnika, tako gospodarstva, javnih zavodov oziroma pač lokalnih skupnosti, pa tja do fizičnih oseb, ki uporabljajo kurilno olje za svoje ogrevanje.

oziroma v smislu trošarin znižanje cene na 9,5 ali 5 %, kolikor bo že pač sprejeto. Verjamem, da bo sprejeto Konec koncev bo prevladal razum za dobro, še enkrat, javnih zavodov in tudi posameznih državljank in državljanov. Ampak ne me krivo razumeti. Ne gre za zaobidenje, ampak za pomoč, da se lahko tudi kurilno olje vključi v regulacijo davka.

Zniževanje DDV v upanju, da se na tak način lahko zameji draginjo, da se lahko zameji rast cen, je precej ambivalenten ukrep. Takoj na začetku je potrebno povedati, da je DDV eden izmed najbolj krivičnih davkov sam po sebi, ki jih v tej državi poznamo. Je davek na potrošnjo, z enakim odstotkom ga plačujeta tako revež, kot bogataš. In seveda se zato posledično v žepu delavskih družin, v žepu upokojencev in tako naprej bistveno bolj pozna kot pri nekomu, ki skozi življenje shaja z menedžersko plačo. To je argument, zakaj bi bilo potrebno davek na dodano vrednost zniževati, v razmerah draginje še posebej, eventualno ga tudi ukinjati. Po drugi strani pa zgolj z znižanjem DDV ne bomo dosegli tudi znižanja končne cene. To je dejstvo. Vse, kar z znižanjem davka na dodano vrednost dosežemo, je dvig marž posrednikov. V primeru energentov so to dobavitelji nafte, plina, drv, kakorkoli. V primeru prehrane bi bile to trgovske verige. Za vse ostale panoge velja popolnoma enako. Če zgolj znižamo DDV, brez da zraven poskrbimo za regulacijo, je edina stvar, ki jo bomo storili in dosegli ta, da bomo že tako ekscesne dobičke velikega še dodatno povečali. In povečali jih bomo na račun izpada prihodkov v državno blagajno in na račun plačil državljank in državljanov, ker bodo šle gor marže, gor bodo šli čisti dobički in prav nobenega drugega učinka izven tega ne bo. Pa vemo, da je, ker sem dal že primer hrane, na primer sektor velikih trgovskih verig pri nas tako zelo rentabilen, da vsako leto obrne milijardo evrov čistega dobička. Čistega dobička! Zdaj mi pa, lepo prosim, povejte, zakaj bi zniževali davke za naftne korporacije, velike trgovske verige in ne vem kaj še vse. V Levici temu absolutno nasprotujemo, ker gre za zelo grob, nepravičen ukrep, ki bi se ga po mnenju desne tribune sprejelo v državnozborskem mlinu z argumentom socialne pravičnosti. Bomo znižali DDV zato, da bodo končne cene nižje. Figo freško! Znižaš DDV in se bodo samo povišale marže in to je to. Zato sem zelo vesel, da smo v koalicijskih pogovorih k temu zakonu, ki ga danes obravnavamo in predvideva nižji DDV za določene skupine energentov, pripravili komplement obveznosti regulacije cen teh energentov za čas trajanja zakona za znižanje DDV. To sta dva ukrepa, ki morata iti z roko v roki. Če želimo doseči minimum od minimuma socialne pravičnosti in pomoči ljudem z znižanjem davka na dodano vrednost, mora iti to neobhodno z regulacijo cen, ki mora seveda vzeti v obzir nujne stroške, ki jih imajo raznorazni dobavitelji zato, da lahko dejavnost sploh sprovajajo, na eni strani, in na drugi strani preprečevati skokovito rast marž, ekstra profite, oderuške cene in tako naprej. Vse to je elementarna logika, zakaj možnost regulacije cen v slovenski zakonodaji sploh obstaja. Potem je pa tu še tretji argument v debati, ki je, da kakršnokoli zniževanje davkov, tudi davka na dodano vrednost, pomeni izpad evrov iz državnega proračuna. V primeru razdavčenja košarice energentov iz današnjega zakona se ocene finančnih posledic gibajo v višini 130 milijonov evrov. To pa je in ostaja problem, ne glede na to, da pomeni razdavčenje teh energentov, skupaj z regulacijo, nižje cene za potrošnike in za delavska gospodinjstva, za upokojence in tako naprej. Skratka za gospodinjstva, ki so potisnjena v kategorijo največjega tveganja energetske revščine. Izguba teh 130 milijonov evrov v državnem proračunu ni administrativni problem kar tako, ker tam neke številke ne štimajo, ampak je problem zato, ker država še kako potrebuje davke, še kako potrebuje sredstva. Ne zgolj zato, da lahko omejuje najhujše posledice teh in onih kriz kapitalizma, kot je recimo današnja inflacija, kot je bila pred tem v gospodarstvu epidemija covida-19 ali finančni zlom še desetletje nazaj in tako naprej, ampak tudi zato, da lahko razloge, zakaj ljudje, gospodinjstva v stiske zahajajo in zapadajo,

potrebuje za to, da lahko zgradi moderno, prenovljeno, zadostno mrežo javnih domov za starejše občane, da lahko financira oskrbo na domu. Da lahko, navsezadnje, presega našo odvisnost od fosilnih goriv, je, kot lahko vidimo ravno na primeru draginje, ravno na primeru energetske revščine, problematična sama po sebi, ker je kurjava draga, ker smo odvisni od uvoza in ker navsezadnje onesnažuje okolje in za sabo navzdol vleče celotno družbo, ne samo v tej državi, na celotnem planetu, in ekosistem skupaj z nami. Da to država lahko doseže, da lahko zniža izpuste iz naslova energetike, da lahko zniža izpuste iz naslova prometa, da lahko, konec koncev, zniža izpuste iz naslova ogrevanja in to ogrevanje naredi strukturno strukturno in dolgoročno cenejše za vse državljanke in državljane, potrebuje davke, potrebuje denar, da izpelje te projekte. Potrebuje denar, zato da lahko dvigne delavske plače učiteljev, medicinskih sester, bolničarjev. Vse to moramo imeti v mislih, ker so vse to dejavniki, ki vplivajo na kvaliteto življenja, tudi na odpravo revščine, za točno te skupine naših sodržavljank in sodržavljanov, za katere sprejemamo današnji zakon za regulacijo cen energentov in znižanje davka na dodano vrednost. Če vse državne resurse zmečemo samo v to, da bomo razdavčili te artikle pa one artikle, brez da bi sočasno poskrbeli za alternativne finančne vire, s katerimi država lahko strateško odpravlja družbene deficite in strateško izpolnjuje družbene potrebe, nismo naredili nič. Oziroma lažem, v resnici smo naredili več škode kot koristi, zato ker bo dolgoročno situacija samo še slabša, tudi če nam jo kratkoročno, za eno zimo, uspe tako ali drugače poflajštrati in ljudem nekolikanj pomagati. zato je, kar se mene tiče, znižanje DDV najbolj smiselno takrat, ko ga spremljajo ne zgolj regulacija cen, ampak tudi razmislek in ukrepi, ki lahko na družbeno pravičen način izenačijo izpad financ iz naslova znižanja davka na dodano vrednost v državnemu proračunu. Govorim o tem, da če, preprosto rečeno, znižujemo davek na dodano vrednost, in je prav, da ga znižujemo, mora iti to z roko v roki s tem, da se pravičneje in bolj obdavči kapital, da se obdavči premoženje velike vrednosti: jahte, nakopičena stanovanja, delnice visoke vrednosti, depoziti visokih vrednosti in tako naprej, a ne. In da se iz tega vira, kjer je sredstev več kot dovolj in kjer je obdavčitev v Sloveniji že zdaj, v konkurenci z davčnimi oazami, uporabi kot tisti družbeno pravični vir, s katerimi lahko družbo potegnemo naprej in izpolnjujemo družbene potrebe. To je pričakovanje, ki ga tudi gojimo, sočasno z današnjim sprejemanjem zakona, za nadaljnjih nekaj mesecev, ko bomo obravnavali tako imenovani davčni sveženj ukrepov. Zelo bi si želel, da je sočasno s tem svežnjem davčnih ukrepov in pripravo proračunskih okvirjev za naslednje leto živ tudi razmislek in organizirana razprava o tem, kako je potrebno peljati pravično davčno politiko v tej državi. Najprej, najbolj plastično, najbolj on the nose zato, da z obdavčitvijo premoženja velike vrednosti prinesemo noter teh 130 milijonov evrov, kolikor jih bo država izgubila iz naslova razdavčenja energentov, in drugič, kot lahko vidimo, je aktualna koalicija podedovala državne finance in nasploh državno infrastrukturo v sila bornem stanju. Na eni izmed zadnjih sej, preden se je Državni zbor odpravil na dopust, sem dejal, da smo namesto države podedovali ruševine. In iz dneva v dan to bolj drži, vključno z javnimi financami, vključno z državno likvidnostjo, kar nam zelo jasno kaže, da potrebuje ta država, če naj se vzpostavi nazaj, še posebej po zadnjih dveh letih razbijanja Janševe vlade in demontaže inštitucij in ne vem kakšne še vse grozote smo lahko spremljali, da se lahko ta država vzpostavi nazaj, bo potrebovala dodatne finančne vire, bo potrebovala dodatne davčne vire. To [piše] črno na belem. Država, ki nima denarja, je država, ki ne more sprovajati projektov, je država, ki ne more delati. Mi smo pa zastavili precej ambiciozen vozni red, po imenu koalicijska pogodba, in zato, da ga lahko izvajamo, bomo potrebovali državo, ki je našla pravično vzpostavljene finančne vire. In glavna rezerva, če tako rečem, je ne toliko kakršnakoli obdavčitev plač visoke vrednosti, čeprav bi bilo treba tudi milijonarje bolj obdavčiti, kakor so, ampak je obdavčitev premoženja. Nakopičena stanovanja, nakopičene nepremičnine, še posebej. Ne, ne govorim o tistem enem stanovanju ali pa o tisti eni hiški, o kateri govoriš. Govorimo o slučajih, kjer se je določen posameznik, morda celo finančni sklad, sklad, usedel na 10, 20, 30, 50 stanovanj in jih uporablja kot parkirišče za svoj ekscesen kapital. To je tak eklatanten primer, ki pri nas praktično ni obdavčen, pa bi moral biti, in je potrebno misliti tovrstne ukrepe skupaj z zniževanjem DDV. Torej, če nižamo DDV, če reguliramo cene, moramo sočasno poskrbeti tudi za to, da bo država okrepila svoje finančne vire in delala to, za kar državo imamo. Navsezadnje na področju energentov tudi strateško odpravljala odvisnost od fosilnih goriv v imenu varovanja tako denarnic državljank in državljanov kot tudi varovanja okolja. okolja. Za zaključek bi izpostavil kontekst, v katerem se draginja sploh dogaja in zakaj smo se danes, še pred zaključkom avgusta, sploh primorani pogovarjati o tem, da se bo cene reguliralo, pa se pogovarjati o tem, kako kako razdavčiti energente, kje dobiti dodatne finančne vire in tako naprej. Namreč draginja, inflacija, rast cen ni kar priletela z neba. To ni neka naravna danost, kot je tiha predpostavka večine javne debate na temo inflacije. Inflacija ima svoje zelo jasne vzroke, ki niso delavske plače, ki so v veliko manjši meri pojačale trošenje države v razmerah covida-19, ampak je preprosto v tem, da so post epidemije covida-19 glavni igralci na energetskem trgu zavohali priložnost in dvignili cene. Ne zato, ker bi se povečali stroški dela, ne zato, ker bi se njihove finančne obremenitve kakorkoli stopnjevale. Ne. Ne. Dvignili so cene zato, ker so jih lahko. Dvignili so marže zato, ker so jih lahko. In to je fundamentalni, ključni razlog, zakaj se sedaj tako preostanek gospodarstva, še posebej drobnega gospodarstva, kot tudi delavska gospodinjstva ubadajo z draginjo in vsak dan izgubljajo vrednost svojih plač in si iz dneva v dan lahko privoščijo manj in manj. Zakaj? Ker se je par energetskih korporacij, meni nič tebi nič, praktično dogovorilo in zašponalo cene. In seveda, ko so enkrat to naredili, ker je praktično vse ostalo v družbi odvisno od energije, so zaradi tega stroškovnega pritiska po eni strani in po drugi strani tudi zaradi lastnih profiterskih apetitov

Inflacija, draginja ni naravna, ni se zgodila sama od sebe. Inflacija je direktna posledica korporativnega lupljenja državljank in državljanov, malega biznisa in držav po celem svetu. Zato, da v strateškem okviru to draginjo premagamo oziroma tudi zato država potrebuje finančna sredstva. Zelo očitno trg ne deluje, vsaj ne tako, kot si mainstream ekonomski učbeniki predstavljajo. Deluje pa točno tako, kot se od trga v kapitalističnem proizvodnem sistemu pričakuje, na način maksimizacije dobička, kjer se ustvarjajo vedno večji in večji konglomerati, ki dosežejo določeno velikost, s katero oligopolizirajo, včasih celo monopolizirajo trg, svojo ogromno velikost pa uporabljajo ne zgolj na ekonomskem terenu, ampak tudi kot obliko politične moči. Običajno to politično pomoč pripoznamo v izrazu lobist. In če želimo reševati draginjo, če želimo strateško reševati, odpravljati inflacijo, je potrebno pristriči peruti tem velikim korporacijam, ki jih ni nihče izvolil, sočasno nam pa obvladujejo življenja, tako zelo, da moramo kot posledico njihovega navijanja cen danes sprejemati posebne zakone, ker ljudje ne zmorejo od začetka do konca meseca. Specifično za področje energentov, ki se ga današnja zakonska intervencija dotika, bi to pomenilo, da začnemo z izločanjem preskrbe z energentom iz trga in iz krempljev zasebnega kapitala. Da država energente, proizvodnjo in distribucijo le-teh obravnava kot javno dobro, kot nekaj, kar je enako elementarno, kot sta to čista voda in čisti zrak. In zagotovi javno neprofitno preskrbo z energenti, tako za ljudi kot za preostanek gospodarstva, ki jo ravno tako potrebuje, potrebuje nafto, potrebuje elektriko in vse ostalo, zato da lahko normalno dela, normalno proizvaja blago in storitve. Na enak način bi torej morali prijeti za reorganizacijo preskrbe z energenti, kot v današnji državi razumemo recimo infrastrukturo. Saj ceste niso na trgu. Plansko, načrtno, namensko jih gradi država. In gradi jih zato, da se lahko ljudje pripeljejo iz točke a do točke b, ne zato, da bo neposredno iz tega nekdo nekaj zaslužil. Iz enakega razloga gradi železnice. Pa še premalo v resnici, železnice bi morale biti prioritetni infrastrukturni projekt za naslednje desetletje. Iz enakega razloga imamo šole. Saj šole niso na trgu, družbeni mandat šole je, da ustvarja izobražene ljudi, da vsakemu pomaga izpolniti njegove ali njene potenciale. Točno enako moramo razumeti tudi preskrbo z energenti. Prevzeti bi jo morala država v vseh ključnih panogah (elektrika, bencin, zlasti to dvoje oziroma bencin, dizel) in potem organizirati javno neprofitno oskrbo. Ni dovolj zgolj nacionalizacija oziroma državni odkup velikih energetskih podjetij, v našem primeru je to Petrol. Če se s temi podjetji dela kot z običnimi kapitalističnimi firmami, kot to velja recimo za podjetja pod SDH, v resnici nismo naredili nič. Državni prevzem in državno organizacijo preskrbe z energijo mora zato spremljati tudi družbeni mandat tem podjetjem, da ne delajo za dobiček, ampak delajo zato, da se amortizirajo, da si pokrivajo stroške in gospodarstvu in ljudem zagotavljajo preskrbo z energenti po najnižji možni ceni. To velja od bencinskih pump do kurilnega olja in elektrike, za vse fundamentalne potrebe po energentih, ki jih slovenska družba ima. to, kar govorim, ni neka raketna znanost. Zelo logično izhaja iz tega, da če energetske korporacije ljudi lupijo, potem so očitno te energetske korporacije prevelike in čisto preveč odvezane od demokratične kontrole državljank in državljanov. In navsezadnje po enakih ukrepih posegajo tudi kakšne razvitejše države, kot je to Slovenija. Recimo Nemčija se trenutno ukvarja s tem, da pod državno okrilje pripelje svojega plinskega giganta. Francija se ukvarja s tem, da v 100-odstotno državno lastništvo spravi svoje jedrske elektrarne. Navajam zgolj dva primera. In popolnoma po enaki poti bi morala iti tudi Slovenija. Mala Slovenija z dvema milijonoma ljudi, ki praktično nima vpliva na globalne trge, največje korporacije imajo vse nekajkratnike proračuna od proračuna proračuna naše države, lahko pa vsaj znotraj sebe stori kar lahko, da ljudi zavaruje pred tržnimi pritiski, pred pritiski kapitalizma in pred lupljenjem velikih korporacij, ki poganjajo inflacijo. S tem svojo razpravo zaključujem. Vračam se na začetek zato, da znova izrečem podporo ukrepu nižanja davka na dodano vrednost na določene energente, s tem, ko to znižanje DDV spremlja tudi zaveza po regulaciji cen, kot smo jo v koaliciji dogovorili, pripravili ob sodelovanju z Ministrstvom za finance v amandmajski obliki. Nadejam se, da bo na današnji seji oboje, tako amandma kot osnovni zakon, sprejeto. Še pred zaključkom letošnjega leta pa skozi debato in oblikovanje davčne reforme in davčnega svežnja ... Mislim, da je na mestu koalicijski cilj za zagotavljanje dodatnih sredstev v državni proračun, ki jih bomo izgubili z našim rezom, z današnjim 130 milijonskim rezom v višino davka na dodano vrednost. za zaključek morda še vprašanje za gospoda državnega sekretarja. Vem, da potekajo na Vladi diskusije o regulaciji tudi drugih energentov, ne zgolj tega, s katerim se danes dajemo, pa me zanima: Ali imamo kakšen časovni okvir, kdaj lahko pričakujemo kakšne ukrepe, ki bodo šli čez vladno sito in kdaj bi stopili v veljavo? Ceno Ceno kurilnega olja bi bilo zagotovo potrebno dodobra regulirati, ne zgolj formalno regulirati, in to še pred začetkom kurilne sezone. To je nekako povod in razlog mojega vprašanja, no, kaj in kako se zdaj s tem na Vladi dogaja in kdaj bi lahko pričakovali, da bodo ti ukrepi stopili v veljavo.

ekipa, ki se ukvarja z draginjo, analizira podatke, pregleduje, išče rešitve, s tem v zvezi, kar se tiče interne časovnice, ki jo imamo, je, tu sta dve prisotni ministrstvi, se pravi Ministrstvo za infrastrukturo in tehnologijo – gospodarstvo, predvidevam, da z vidika regulacije cen, Ministrstvo za infrastrukturo predvsem zaradi vedenja, recimo kar se tiče daljinskega ogrevanja in tako naprej, kako se v to poseže in kako se to uredi in do konca tega meseca, se pravi, je predvideno, da bi se sprejela odločitev o tem. Zaenkrat lahko rečem, da iz podatkov, s katerimi razpolagamo, nakazuje, da bi bilo eventualno to smiselno na neke načine, ko se pogovarjamo, podobno, kot smo naredili že pri pogonskih gorivih, z regulacijo marž, vsekakor na tak način, da se ta cena na na nek razumen, sodoben način regulira, ob tem, da se doseže, seveda, cilj, da se nekako omeji v teh težkih časih morebiti, če se tako izrazim, neprimerne marže, ki bi nastale. Tako da, kot rečeno, zadeva je v obdelavi, v razmisleku in do konca meseca bo tudi sprejeta odločitev, ki jo bo Vlada tudi skomunicirala. Hvala. Hvala lepa. Naslednja razpravljavka je gospa Alenka Helbl, naslednji za njo pa gospod Andrej Hoivik. Izvolite. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem! Torej, vrnili smo se z dopusta, bili smo na soncu, bili smo na morju in iz dvorane/ Ja. Jaz sem zdaj marsikaj že slišala, tudi odgovor državnega sekretarja na to vprašanje. Bi pa malo pokomentirala, predvsem z vidika tega tega amandmaja, torej znižanja DDV na 5 procentov oziroma tudi, da v to vključimo ta energent, kurilno olje. Vedno, kadar smo pred neko odločitvijo, sploh če odločamo o delovanju države, je morda zelo pomembno, da izhajamo iz neke zgodbe, iz zgodbe človeka, sočloveka, torej življenjske situacije, v kateri smo lahko sami ali pa tudi kdo drug, ali pa če si težko predstavljamo, pa vendarle, razširimo svoje obzorje, svoje horizonte in poglejmo naokrog. Predstavljajmo si štiričlansko družino.

Ta štiričlanska družina ni upravičena do nekih posebnih socialnih transferjev, otroški dodatki so nižji, ni pomoči v šoli, ni brezplačne malice, ni kosil, plačajo polne cene vseh šolskih potrebščin in svoje bivalne prostore, po navadi gre to za hišo, ki so jo morebiti celo podedovali in so v prenovi, ogrevajo na kurilno olje. In zdaj so postavljeni pred vprašanje – kaj smo mi, torej kot delovna družina, ki s svojim delom torej vzgaja in tudi izobražuje svoje otroke in od države ne pričakuje posebne pomoči, takrat, ko ni potrebno, ko je pa potrebno, jo pa pričakujejo in to je prav. Namreč, to je tako imenovani srednji razred. In s tem, da bomo zdaj čakali, prej je bilo rečeno, dajmo septembra, oktobra, to bo prepozno, ljudje naročujejo kurjavo že zdaj, če niso že prej. S tem bomo v bistvu naredili dodatne reveže. Mi bomo srednji razred s tem, ko nimamo posluha tudi za to, v teh izrednih razmerah na področju energentov, ne moremo reči, da niso izredne razmere, če se pa sedaj s tem ukvarjamo, kot je bilo že prej rečeno, da to niso izredne razmere. In izredne razmere so zato, ker so se v tej težki situaciji znašli naši sodržavljani. In mi zdaj o tem odločamo. odločamo. Gospod državni sekretar je prej dejal, ne misliti, da se izogibamo tej besedi »izredno«, ker je bilo pač to v prejšnjih dveh letih grozno, in ne bodo šli na škodo, torej se bodo temu izognili. vendarle v dobro državljanov si recimo, to je to, to so izredne razmere na tem področju, saj se o tem govori po celotni Evropi in svetu. si v bistvu ne moremo dovoliti, četudi gre za 14 % gospodinjstev, pa je to mogoče malo manj kot petina, da jih pustimo na cedilu. Četudi bo to čez 14 dni, kot pravi gospod državni sekretar, jasno, ob koncu meseca, imamo danes na mizi možnost, da takoj, morda pa vendarle omilimo to stisko državljanov z današnjo odločitvijo in sprejmemo ta amandma naše stranke, pa tudi to se lahko začne izvajati čim prej. Naj zaključim. Ko je govora toliko, tudi ko sem poslušala kolega Kordiša, o teh velikih kapitalistih in vsem tem, pa vendarle ne moremo reči, večina podjetnikov, obrtnikov, to so majhne in srednje obrti, v Sloveniji ni kapitalistov. Pa niso sami izkoriščevalci delavcev in ljudi. Bom zaključila svoj nagovor s posebno željo nekoga, podjetnika, ki je dejal takole: »Prosim te, če poveš, da če bomo s temi drobtinicami v gospodarstvu zmogli, kar ne bomo, bomo, samo povprašaj po ceni, koliko naj dam jaz kot podjetnik še dodatno vladni koaliciji z eno samo prošnjo, da ničesar ne dela, da je bolje tako.« In če so bili prej, v prejšnji vladi bombončki, zdaj govorite pa o pomoči. Ampak tisti bombončki so bili dani vsem skupinam ljudi v izrednih razmerah, zdaj pa se tukaj, ko govorimo o energentih, temu izogibamo. Ne moremo, ne smemo dovoliti, da bi skupina ljudi

Hvala, spoštovana predsednica, za besedo. Spoštovane kolegice, kolegi! Spoštovani državni sekretar! Smo majhna, a zelo lepa država. Žal pa nimamo pretiranega vpliva na surovine in njihove cene na globalnih trgih. Imamo pa vpliv, da sami odločamo, kako in koliko bomo obremenili naše državljane in državljanke ter koliko bo zato manj proračunskih prilivov. Kolega Kordiš pravi, da je vlada podedovala ruševine prejšnje vlade. Te ruševine se kažejo v obsegu bruto domačega proizvoda, ki je v zadnjem kvartalu, torej v drugem delu prvega polletja se je na letni ravni povečal za 8,2 %. K rasti je po navedbah državnega statističnega urada pripomoglo domače in tuje povpraševanje. Odstotek zadolženosti države Slovenije po covid krizi glede na BDP pa je med najnižjimi v evroobmočju. Tako da predlagam, da se kolega Kordiš ponovno pozanima, kakšno stanje je v resnici pustila prejšnja, zelo uspešna vlada. In še celo vaše ministrstvo za finance je nedavno objavilo bonitetno oceno Slovenije: A s stabilnimi obeti. Oceno je potrdila nemška agencija zaradi uspešnega in prožnega gospodarstva, izzive pa vidi predvsem v neugodnih demografskih trendih. Zato je tukaj, še enkrat, na mestu vprašanje, zakaj je vlada ukinila urad za demografijo. Vendar pa, da se vrnem k tematiki. Strinjam se s kolegom Knežakom iz Socialnih demokratov, ki je naslovil izzive glede cen kurilnega olja. In tudi sam kolega Kordiš je včeraj na odboru dejal, da bo Vlada v enem dnevu našla rešitev, kako vključiti znižanje DDV oziroma omilitev posledic teh cen do danes. Vendar izgleda Vladi to ni uspelo. Pred nami je amandma, ki določa, da bo Vlada to regulacijo naredila. Jaz temu amandmaju ne morem nasprotovati, ampak naš amandma, ki ga predlagamo v Slovenski demokratski stranki, pa se dotika prav kurilnega olja, ga, kot smo slišali, uporablja še vedno okoli 14 % državljanov in državljank. In se mi zdi, da bi s tem dodatnim olajšanjem omogočili še lažje življenje tudi tem zapostavljenim družbenim skupinam. In predsednik Vlade je včeraj dejal, da bo pomoč v prihodnjem letu dosegla tudi do milijarde evrov. Lepo se sliši in absolutno sam podpiram pomoč gospodarstvu, saj je ta nujna, da se nadaljuje ta dober trend rasti bruto domačega proizvoda. Zdaj državni sekretar gospod Božič je dejal, da bi bil, če bi bil sprejet naš amandma, ki znižuje DDV iz 22 % na 5 %, državni proračun ob dodatnih 60 milijonov evrov. Zato mi tukaj ne gre računica, kako predsednik Vlade v oddajah, kot so Odmevi in 24UR zvečer, obljublja milijardno pomoč, njegov državni sekretar oziroma državni sekretar njegovega ministra pa ugotavlja, da država ne more zagotoviti dodatnih 60 milijonov evrov, ki bi se ob amandmaju, kot ga imamo s strani koalicije, ob regulaciji prelil v znižanje stroškov za naše državljane in državljanke. Tako da je tukaj eno tako, izgleda, nesoglasje med predsednikom Vlade in Ministrstvom za finance. Tako da bom sam zagotovo podprl naš amandma, ki znižuje DDV na 5 % in vključuje tudi kurilno olje. Se pa sam osebno strinjam tudi, da vlada mora regulirati cene. Bi pa samo še dodal to. Gospod Kordiš je v svoji dolgi razpravi dejal, da država potrebuje nujne prihodke za to, da lahko izpelje tako imenovane projekte, kot so na primer tudi projekti izgradnje obnovljivih virov energije, da bo Slovenija čim hitreje postala ogljično nevtralna, energetsko neodvisna. Ampak, spoštovani kolegi iz Levice, ravno iz vaše politične opcije prihajajo nevladne organizacije, oziroma zdaj so to vladne organizacije, ki blokirajo kakršenkoli strateško pomemben projekt za prehod v to ogljično nevtralnost oziroma v energetsko samozadostnost.

je delež sredstev, ki bo zdaj zmanjkal v našem proračunu, ko bomo sprejeli ta nujni zakon. In kolega Kordiš je spet govoril o globalnih korporacijah, ampak ravno te globalne korporacije, po navadi so to energetske, financirajo te nevladne organizacije, ki potem blokirajo zelo pomembne projekte. Ravno prejle sem pogledal podatke, koliko stane megavatna ura na primer na Norveškem. 324 evrov na dan 23. avgust. V Sloveniji se giblje okoli 620 evrov, torej dvakrat več plačamo za megavatno uro. In to predvsem iz razloga, ker Slovenija še ni sposobna, da bi bila energetsko res neodvisna, ker pač uvažamo energente. In nekako se mi zdi, da se bo s to vlado ta trend nadaljeval. Tako da tukaj res tudi poziv ob tej priložnosti, ko sprejemamo ta zelo pomemben interventni zakon, da se vlada enkrat usede da se posvetuje tudi s svojimi nevladnimi oziroma vladnimi okoljskimi organizacijami in da enkrat presekamo to, da se bo, ko se bo nekaj splaniralo, ko potečejo vsi postopki presoje vpliva na okolje in tako naprej, da ko je gradbeno dovoljenje za en pomemben projekt, kot je na primer Hidroelektrarna Mokrice, sprejet, da potem lahko država ta projekt tudi izpelje. Saj so v igri tudi evropska sredstva in tudi državni proračun**.**

hvala lepa. No, moram reči, da je kar zanimivo poslušati vse te nasvete opozicijskih poslancev, kaj bi morala ta vlada, kako bi morala, kako ni v redu to, kar je naredila, predvsem seveda to v luči fiaska, kako se je prejšnja vlada spopadala z energetsko draginjo, ker če se spomnimo, se v resnici energetska draginja ni začela letos spomladi, ni se niti začela z vojno v Ukrajini. Cene energentov so v resnici začele rasti že lansko leto, konec poletja ali pa v zgodnji jeseni. In spomnimo se tudi, ker je prav, da se spomnimo, da dobimo neko perspektivo vsega tega, česar smo se danes naposlušali, da je Evropska komisija takoj sprejela nabor ukrepov, ki jih lahko države članice uvedejo, zato da to višanje energentov ublažijo. Kaj je storila Slovenija? Nič. Slovenija je rekla oziroma njeni ministri ali pa nadminister, proučujemo situacijo in če bo potrebno, bomo reagirali. Kdaj je reagirala prejšnja vlada? Aprila, en teden pred volitvami, je razdelila, kar je bilo za razdeliti. Tako da vse to, čemur smo danes priča, zakaj ne tako, zakaj ne drugače, zakaj bi morali tako, dajmo gledat v tej luči. V luči tega, da je prejšnja vlada zelo dolgo spala, ko je bila kurilna sezona praktično mimo, pa je razdelila vsem enako in vsem prepozno in vsem nezadostno. Tisto, kar je razdelila, namreč ni bilo dovolj niti za en samcat mesec. Predvsem pa, ukrepi, ki jih je sprejemala, niso bili niti slučajno vsebinsko predebatirani s stroko, še manj z nevladnimi organizacijami, in sprejeti kar za vse enako. Za tiste, ki so potrebovali, in za tiste, ki niso. In zdaj, deliti nasvete tej vladi, ki se je zadeve lotila vsebinsko, sistemsko, pravočasno, s kombinacijo različnih ukrepov, ki peljejo do določenega cilja in ga bodo tudi dosegli, ki se bo naslednji teden že ukvarjala z ukrepi za naslednje leto, zato da bodo ti predvidljivi in je za letošnje leto že sprejela cel nabor, zato da ljudje vedo, da pozimi nikogar ne bo zeblo, da gospodarstvo ve, da bo deležno pomoči in točno ve tudi kakšne in v kakšni višini, je zelo neresno. Torej ta vlada se je svojega dela lotila takoj. Najprej je popravila fiasko pri regulaciji cen pogonskih goriv, kot ga je sprejela prejšnja vlada, ki je nakopala tej državi ne samo luknjo v proračunu, pač pa tudi večstomilijonske tožbe podjetij, ki se ukvarjajo s prodajo pogonskih goriv. Stomilijonske. In s tem se mora soočiti zdaj ta vlada. Ta pa je seveda sprejela dolgoročno vzdržno regulacijo pogonskih goriv, najprej izven, potem pa tudi na avtocestnem križu. In jaz vem, da je vam poslancem tokratne opozicije vseeno, kar predlagate s tem amandmajem, ki je dejansko v nasprotju s pravnim redom Evropske unije, torej protizakonit, torej požvižgamo se na to, kakšna so pravila Evropske unije, požvižgamo se in predlagamo nekaj, kar s tem dejansko ni skladno. Saj je nam tu, v koaliciji, vsem jasno, da vam je to vseeno, kot vam je bilo tudi vseeno, da ste sprejemali protizakonite in protiustavne ukrepe.Vemo, da vam je vseeno. Ampak na ta način, kot je povedal tudi državni sekretar, pač ne gre. Seveda papir vse prenese. Dobili smo to na mizo. Ampak tako enostavno ne gre. In verjamem, da četudi bi ta vlada sprejela ničelno stopnjo DDV na te energente, bi vi predlagali še kaj dodatno, samo zato, da bi lahko rekli, da to, kar je vlada naredila, ni okej. In to počnete ves čas. Torej, če gremo po vrsti. Če nadaljujem tam, kjer sem ostala. Poleg prvega koraka, ki ga je naredila ta vlada, torej z dolgoročno vzdržno regulacijo pogonskih goriv, ki ne bo povzročila več stomilijonskih tožb podjetij, je šla tudi v pomoč kmetom s subvencijami pri repromaterialih, je šla v odkup žit za večanje zalog te države in tudi za pomoč, nenazadnje, kmetijstvu. Je šla v draginjski dodatek. Je šla v pomoč gospodarstvu. Je šla zdaj tudi v nižanje DDV in z današnjim koalicijskim sočasno tudi v regulacijo cen teh energentov, poleg tiste, ki je bila v preteklosti že sprejeta, to pa je regulacija cen elektrike in regulacija cen plina. In vse to po vrsti in sistematično z analizami, s podatki, z natančnimi izračuni. In kot je napovedal predsednik Vlade, se bo potem vzpostavila tudi definicija energetske revščine v Sloveniji, ki je do zdaj še nimamo in pri kateri bodo prišli na vrsto tudi vsi tisti ostali, ki zdaj v teh ukrepih za socialno najšibkejše niso zajeti. Tako da ne stojijo niti tisti očitki opozicijske poslanke, ki je govorila pred mano, da pa v te ukrepe srednji razred ni zajet. Ko se bo sprejela definicija energetske revščine, bodo imeli vsi, ki jih bo to zajelo, možnost, da se še dodatno prijavijo za dodatne ukrepe pod to vlado. In predsednik Vlade je včeraj v obeh nastopih seveda napovedal, da to niso vsi ukrepi, da se bo Vlada ažurno odzivala na stanje, na draginjo. V tem predlogu je seveda tudi možnost, da vlada ukrepe, ki so zaenkrat predvideni do 31. maja prihodnje leto, še podaljša, če se bo izkazala potreba za to, hkrati pa bo spremljala stanje. In ko se pogovarjamo o tem, da znižana stopnja DDV seveda za opozicijo ni dovolj in bi morala biti še nižja, je potrebno sprejeti tudi argument predsednika Vlade. Torej, ni potrebno zajetje tako velikih prihrankov samo na tem področju, ker mogoče kdo te draginje na ta način ne občuti, ampak jo občuti nekje drugje. In je treba te ukrepe prenesti tudi na druga področja, kot primer, seveda, mogoče znižano stopnjo za osnovno košarico hrane, ki se bo ljudem bistveno bolj poznala poleg vseh teh ukrepov, kot pa bi se, če bi samo na enem področju šli še globje v še večja znižanja. In to je tisto, o čemer smo govorili v prejšnjem mandatu opozicijski poslanci, ko smo pozivali vlado, ko smo dajali predloge in ko smo nazaj dobili pišmeuhovsi odnos prejšnje vlade. Ker takega pristopa, kot ga je sedaj ubrala ta vlada, pač ni bilo. Bilo je predvolilno kupovanje glasov, deljenje teh bombončkov tik pred volitvami, ne glede na to, kako so nekatere državljanke in državljani zmogli do tistega aprila pred volitvami, tiste vlade to pač ni skrbelo, in daleč od tega, kar se zdaj dogaja, da tudi predsednik Vlade pride na medij in zelo podrobno pojasni, zakaj se je Vlada tega lotila na način, kot se je lotila. Razloži državljankam in državljanom, da potem vsi razumejo, in tudi zelo dobro pove, kakšni bodo prihodnji koraki te vlade. In to je tisto, kar smo si želeli. Seveda zgleda zelo preprosto, ko gledamo predsednika Vlade v teh njegovih nastopih.

Glede današnje seje bi rada ponovno poudarila, da je ukrep znižanja stopnje DDV za dobavo energentov začasen in komplementaren ukrepom regulacije maloprodajnih cen električne energije in zemeljskega plina. Ukrep znižanja DDV je torej možen, najbolj učinkovit in pošten, ker ga spremlja regulacija cen, s čimer se izognemo, da bi trgovci povečevali trgovske marže, namesto da bi državljani plačali nižji račun. Zato se mi zdi zelo dobro, da smo ta dva ukrepa povezali. Kot je bilo že danes slišano, s tem ukrepom pomoči državljanom bodo prihodki v državni proračun nižji za 130 milijonov. 40 milijonov letos, 90 milijonov prihodnje leto. Zakaj torej 9,5 % in ne 5 % DDV? Če bi DDV znašal 5 %, bi to znašalo še dodatnih 50 do 60 milijonov evrov prihodkov manj. Znižanje DDV na 9,5 je primerno z vidika izpada davčnih prilivov, saj mora biti država v težkih časih, še posebej v teh težkih časih, pozorna na vse ljudi in zagotavljati, še posebej zdaj, da lahko hitro in v pravi meri zaščiti to prebivalstvo in tudi gospodarstvo. Moramo se zavedati, da ima Slovenija zelo majhno gospodarstvo in ob prevelikih izpadih prihodkov lahko pride do nihanj v javnih financah. Ker nimamo rafinerij, niti črpanja energentov, moramo upoštevati pravni red in evropske direktive. Seveda je desnica navajena delovati nasprotno s tem, česar pa mi ne želimo več uveljavljati kot stalno prakso. Menim, da davčne zakonodaje ne moremo posploševati in je uporabljati v namen populizma. Pri vseh davčnih ukrepih pa moramo imeti tudi protiukrepe. Ne moremo kar nekaj na splošno narediti in bomo kasneje razmišljali, kako bomo nadomestili ta denar. To je bilo narejeno že letos marca, na primer s sprejetjem novele dohodninskega zakona. Da pa je zdaj ta predlog o znižanju DDV sprejemljiv, je stanje trenutno drugačno kot je bilo nekaj časa nazaj. Prav tako pa bi vaš predlagani zakon stopil v veljavo 1. 9., kot bo stopil tudi naš zakon. Tukaj poslušam samo, kako je ta vlada grozna, da je znižala DDV na 9,5 in ne 5 %. Zato bi rada poudarila, da sta bila na vladi že obravnavana dva zakona, ki bosta ljudem in gospodarstvu pomagala v teh težkih časih, in sicer prvi je Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva. Socialno ogroženih gospodinjstev je v Sloveniji ker 63 tisoč. To pomeni 200 evrov dodatka za samsko osebo, če gre za družino z enim staršem, se bo ta dodatek povečal še za 118 evrov za vsakega otroka in za polovico tega zneska, če je otrok vključen v skupno varstvo in vzgojo. V primeru več otrok pa se bo pomoč prav tako seštevala. Tudi na invalide nismo pozabili. Drugi zakon pa je Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. Gospodarstvu bo torej država pomagala s subvencioniranjem najmanj 30 % energetskih stroškov. Vsak od teh zakonov bo znašal okoli 40 milijonov evrov. To je torej 80 milijonov evrov. Če vse trenutne ukrepe vlade seštejemo, je to 130 milijonov zaradi znižanja DDV, 80 milijonov draginjskih dodatkov in pomoč gospodarstvu. To je 210 milijonov. Ja, potrebno je razmišljati v smislu denarnic državljank in državljanov, vendar je resnično potrebno razmišljati tudi o uravnoteženosti javnih financ. Spet ponavljam, dejstvo je, da so v letu 2020 odhodki močno presegali prihodke, za 4 milijarde evrov. V letu 2021 so dohodki presegali prihodke za 2,6 milijarde. Letos je predvideno, da naj bi odhodki presegali prihodke za 2,4 milijarde. torej skupaj 9 milijard manka v treh letih. Mislim, da je to dovolj tehten razlog, kajne? In ne vemo, kaj vse nas še čaka v teh časih. Najbrž bo potrebno uvesti še kak ukrep za pomoč in zato moramo biti v javnih financah pripravljeni. Ne vem pa, zakaj niste na desni strani prej razmišljali o zaščiti slovenskih državljanov, ko ste vrgli proračun s tečajev. To bi bilo vse. Hvala lepa.

Pozdravljam, da smo se dobili pravzaprav še v času, ko uradno še trajajo parlamentarne počitnice. Lahko bi se zaradi mene že v začetku avgusta. Pozdravljam zato, ker gre za resno situacijo v Sloveniji, v Evropi in v svetu. In če kdo, potem mora politika videti korak ali pa dva naprej in sprejemati rešitve za tiste, ki so nas sem postavili, to je za naše ljudi in za slovensko gospodarstvo. Znova in znova poslušamo, kako grozna je bila prejšnja vlada. To kaže dejansko na to, da sedanja koalicija doživlja inflacijo idej, da nima pravih idej, zgolj gradi svojo politiko in svoj piar na tem, da kritizira prejšnjo vlado. Baje, da ste prevzeli ruševine. Hvala bogu za take ruševine, kjer je gospodarska rast še sedaj v letošnjem letu več kot 8-odstotna, da smo rekorderji v Evropi, da je bila v prejšnjem letu okrog 10-odstotna. Hvala bogu, da je bil dolg sektorja države konec lanskega leta na ravni 74,7 % BDP. Hvala bogu za take ruševine. Naj jih bo še kar nekaj. Ne bom se zdaj vtikal v predavanja političnega ekonomista, kar smo prej dolgo časa poslušali, bom pa s številkami. Ker številke ne lažejo. Številke ne lažejo, gospe in gospodje, dajmo se korektno pogovarjati o številkah. Da nismo v prejšnji vladi nič naredili. Kolega Jernej Vrtovec je bil zraven, ko je svet Evropske unije dejansko sprejemal tako imenovani toolbox, torej nabor orodij, s katerimi se naj Evropa enotno in učinkovito spopade z draginjo, predvsem na področju energentov in tako naprej. Torej bili smo zraven, ja, Slovenija je bila zraven. In predno nadaljujem, veste, mi nismo KUL, mi nismo Kulovci. Mi bomo podprli te vaše rešitve, to smo že davno povedali, pred parlamentarnimi počitnicami, saj se spomnite. Vašemu predsedniku vlade smo povedali, da bomo rešitve, ki bodo šle naproti ljudem, naproti gospodarstvu, podprli. Res je, da bi bili morda mi bolj korajžni, res je, ampak niso slabe, niso po naši oceni najboljše, jih bomo podprli, še enkrat. V prejšnjih dveh letih in pol smo pa res poslušali samo rušenje. Pa za osvežitev spomina, saj ni treba iti daleč nazaj, par mesecev. Zadnji PKP 10 je bil sprejet pred koncem leta 2021 in je bil težak 180 milijonov in je šel v smer pomoči ljudem in gospodarstvu. Februarja 2022 smo pa sprejeli Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, težak 95 milijonov. Zakon, ki je v parlamentu, mislim, da je že v parlamentu in ga je prejšnji teden sprejela vlada, o katerem je govorila prej tudi kolegica iz Svobode, je kmetijstvo izpustil!

je bil vmes kakšen šum. In mi bi radi bili prehransko samozadostni. A je kdo kdaj slišal, da je treba hrano konzervirati, da so potrebne hladilnice in tako naprej? Samo opozarjam. Mi bomo to amandmirali in upam, da bo toliko zdrave pameti, da boste podprli tudi kmetijstvo. In ne se izgovarjati na neko skupno evropsko kmetijsko politiko in tako naprej. Nadaljujem, še februarja 2022 je bil sprejet tudi Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, težak 108 milijonov. Šlo je za energetske vavčerje, oprostitev omrežnine, prispevka za OVE, izenačitev gospodinjskih odjemalcev in etažnih lastnikov pri ogrevanju na zemeljski plin. Dajmo tole sešteti. 180 plus 95 plus 108, dobimo 383 milijonov evrov. To so bili naši paketi. Ne pravim, da so bili idealni, edini zveličavni. Ne pravim. Lahko bi bili najbrž boljši, bolj učinkoviti. Ampak toliko denarja je bilo namenjenega za pomoč. Vi ste rekli cukrčki. Pa to mene ne zanima, takšna retorika. Predvolilni … Veste, vsak dan je predvolilni, razen volilnega dne. To smo najbrž že vzeli. Se pravi, približno trikrat večja vsota pomoči, takrat, v teh treh omenjenih zakonih, kot zdaj s to s to spremembo stopnje DDV za energente. Vesel sem, da je koalicija, najprej vlada, dejansko spoznala, da so bili opozicijski predlogi izpred meseca in pol dobri. redu, mesec pa pol za razmislek ni katastrofa za državo in jaz tudi verjamem, da bi, če bi bilo količkaj dobre volje, količkaj dobre politične volje, da bi sprejeli danes, vsi skupaj, ta amandma SDS in Nove Slovenije. Lahko je bilo, seveda, amandma Nove Slovenije zavreči. Pravo je menda stvar interpretacije, so rekli nekateri, ki jih danes ni več v parlamentu, ampak če bi bila prava volja … Mi danes premalo govorimo o hrani. In še nekaj. Jaz sem doživljal te počitnice doma. Vam povem, neprecenljivo, neprecenljivo, zlata vreden čas. Zakaj? Zato ker sem imel veliko časa, da sem lahko nadoknadil izgubljeno komunikacijo v živo, v času najhujše epidemije, z našimi ljudmi, v Prekmurju. Zlata vredno. To, kar danes tu mi govorimo, veste, preprost človek, pravzaprav, vam povem, ne razume. Še najmanj pa politična ekonomija, nacionalizacija elektroenergetskih podjetij in tako dalje in tako dalje. Glejte, to je vse skupaj, vam povem, brez zveze. Ljudje se soočajo s položnicami. V fizični obliki sem jih dobil, danes po pošti. To sicer ni iz Prekmurja, iz Ljubljane. Pot na Rakovo Jelšo. Obračun električne energije. Ja, zdaj bo malo boljše, ko bo ta zakon sprejet. Mi podpiramo ta zakon, še enkrat. Recimo za april, 72 evrov, zdaj pa gremo na julij, pri približno 10 % manjši porabi, pa 128 evrov. In ta gospod, ki mi pošilja originale, pravi, da naj to pokažem gospodu Golobu, pa veste, da ne bom. Jaz ga preveč cenim, vsakokratnega predsednika Vlade, da ga s tem ne obremenjujem, morda bo pa kdo kaj slišal. Kar se tiče DDV in javnih financ, kot že rečeno, da smo jih pustili v ruševinah. Če ne bi gospodarstvo dobro teklo, in hvala bogu, naj teče, naj tako teče še 100 let, ne bi imeli danes tako dobre realizacije proračuna. Na včerajšnji dan je država zbrala, ne mi, država je zbrala 2,66 milijardi evrov iz naslova davka na dodano vrednost in smo nekje na 65 % realizacije glede na načrtovano vrednost.

dohodninske zavezance. To je dokaz, pravzaprav, da z dobro ekonomsko politiko, ko omogočiš veliko zaposlovanje ljudi, da imaš dejansko rekordno število zaposlenih, beri dohodninskih zavezancev, z znižanjem davčnih bremen v državni proračun več. To je šolski primer, številke ne lažejo. Da ne govorim, seveda, o davku od dohodkov pravnih oseb, kjer smo že danes, no, bolj točno na včerajšnji dan, na realizaciji 110 % glede na načrt.

pred parlamentarnimi počitnicami, da aplikacija ne dela. Nekaj bi še želel. Če smo bili zmagovalci, ko so nas tuji ocenjevalci ocenjevali, tudi prek bonitetnih ocen, če smo bili zmagovalci epidemije, jaz mislim, da imamo toliko znanja, da zmoremo [oz. imamo] še dovolj politične moči, da bomo tudi zmagovalci te draginje, s katero se soočajo Da bomo rešili probleme, ki so mi jih ljudje pripovedovali na podeželju, na obrobju. To nam vsem manjka, kolegice in kolegi. Premalo smo med ljudmi. Premalo. Jaz sem videl zdaj, koliko je pomembno to, da poslušam ljudi, da mi pokažejo položnice. Da me vprašajo, poglej, zdaj ti, poslanec, meni razloži, kako naj jaz preživim. In tukaj, pa to je naša ocena, ocena Nove Slovenije, bi morali biti bolj korajžni, ko sprejemamo ukrepe za pomoč posameznikom, gospodinjstvom in gospodarstvu. Mi se moramo zavedati, da ne smemo dovoliti, da bo gospodarstvo padlo, da se bo ohladilo. Itak že imajo države, na katere smo mi močno vezani, naše najpomembnejše zunanjetrgovinske partnerice, težave, napoveduje se recesija. Ne želim strašiti tukaj, nisem zato tukaj. Ampak kot rečeno, dobra politika mora videti dva koraka naprej. Dva koraka je morda vsaj pol leta. In mislim, da iz te dvorane, iz te arene, ne bi smelo priti tudi do kakršnihkoli izjav, razprav, ki dejansko kriminalizirajo podjetništvo, slovensko podjetništvo. Tega se v zadnjem času sliši preveč. In tukaj bomo mi iz Nove Slovenije temu močno nasprotovali. Mi nismo tukaj glas kapitalistov, nismo. Smo glas gospodarstva. V gospodarstvu so delodajalci in delojemalci. Zato mi govorimo in zagovarjamo socialno tržni model gospodarstva. In še, kar danes sicer ni tema, ampak kljub temu, dajte še enkrat razmisliti, ali je v času draginje pametno, da ljudi udarite z višjimi davki. Hvala lepa.

Jaz bi se malo dotaknil še ene točke, ki mogoče danes ni bila toliko omenjena, pa najprej da rečem takole. Mene zelo veseli, da ste mnogi, tudi iz vrst opozicije, napovedali podporo tej predlagani stopnji DDV oziroma

Precej dobro je zadeve sicer odgovoril in repliciral gospod državni sekretar, ker zadeva je točno taka, kot je on podal odgovore, zelo strokovno, in tudi kolegica Janja je prej zelo dobro povedala. Tisto, kar mogoče do sedaj v tej razpravi še ni bilo povedano, pa so ravno ti komplementarni ukrepi, o katerih je govora, torej regulacija cen. cen. Jaz imam občutek, da nekateri preprosto niste prebrali uredb vlade, ki so že sprejete na temo regulacije cen električne energije in zemeljskega plina, ki začnejo veljati 1. septembra. To so namreč ti komplementarni ukrepi poleg znižanja DDV, o katerem se pogovarjamo danes. Znižanje DDV je seveda v pristojnosti odločanja Državnega zbora. Ostali ukrepi regulacije so pa v pristojnosti vlade. Na področju električne energije in na področju zemeljskega plina je vlada te ukrepe že sprejela. Danes ste mnogi razpravljali, predvsem iz vrst opozicije, tako, kot da teh dveh uredb ne bi bilo.

je v teh uredbah, zdaj bom naprej [povedal] za ceno električne energije, kaj se spremeni. Trošarina se zniža za 50 %, prispevek za obnovljive vire se v tem času ne plačuje, prispevek za učinkovito rabo energije se v tem času ne plačuje in pa tisto, kar je pa najbolj pomembno in kar je odgovor na to, kaj je komplementarni ukrep in kaj je regulacija, nastavljena je cenovna kapica na ceno energenta. Za tiste, ki se mogoče niste poglobili, končna cena električne energije je sestavljena iz nekaj postavk. Sestavlja jo cena energenta, omrežnina, prispevki, ki sem jih prej omenil, trošarina in pa davek na dodano vrednost. In če si boste dobro prebrali vladno uredbo in tudi poročanja, ki so bila že v javnosti, kakšni so potem prihranki, potem vam lahko ilustriram to zgodbo na primeru primerjave položnic, ki jo je malo prej opravil gospod Horvat. Ampak moram povedati nekaj,

Tisti zakon je bil sprejet februarja. In kaj je naredil tisti zakon? Ukinil je omrežnino za tri mesece. Za katere tri mesece? Februar, marec, april. Že na družbenih omrežjih se nekateri vaši kolegi hvalijo, da so bile aprilske položnice 45 % nižje kot potem majske. Ja, seveda so bile, ker ste ukinili omrežnino. Seveda pa so bili sprejeti še nekateri drugi ukrepi, ki so zajeti tudi zdaj v ukrepih naše vlade, kar je najbolj zanimivo. Torej hočem pa povedati sledeče. Julijske položnice ne morete primerjati z aprilsko zaradi tega, ker je takrat še veljal ta odpustek omrežnine. Gospod Horvat je tudi povedal, kaj je tisti zakon za sabo potegnil, omenili ste 108 milijonov, pozabili ste pa povedati, da je tisti zakon potegnil za sabo še 90 milijonov. 3 mesece odpustek omrežnine, zato je pa 90 milijonov manj, ki so jih dobila energetska podjetja, to pomeni elektropodjetja, prenos in distribucija.

položnica dodaten popust tista, na njej ni omrežnine, kar je posledica, seveda, zakona, ki ga je sprejela prejšnja vlada. Ukrep omrežnine pa je bil zelo kritiziran, ker so začele, kot je že prej povedala kolegica Janja Sluga, cene energentov naraščati v drugi polovici prejšnjega leta, torej v drugi polovici leta 2021, vedno bolj signifikantno do konca leta. Ukrepe, ki jih je omenila kolegica Janja, je Evropska unija objavila 13. oktobra 2021,

Verjetno je Evropska komisija zelo dobro vedela, zakaj ne in iz istega razloga ta ukrep ni več obravnavan v ukrepih sedanje vlade, ker je za sabo potegnil mnogo težav, ki ste jih pač pustili zdaj v reševanje naši vladi. Torej toliko na kratko za ilustracijo. Kako bo sedaj izgledala položnica v septembru ... Tako da mogoče, gospod Horvat, če bo vaš ta isti gospod potem primerjal septembrsko položnico, ki jo bo dobil oktobra, z avgustovsko, takrat boste videli efekt ukrepov, ki jih predlaga naša vlada.

cenovna kapica na ceno energenta, ki pa je nastavljena približno tako, kot je [cena] danes najcenejšega dobavitelja. Tako da je v današnjem prikazovanju dveh položnic tudi vprašanje, kateri dobavitelj je. Če je imel, gospod Horvat, ta vaš državljan sedaj enega od trenutno dražjih dobaviteljev, potem pa bo še na dodatnem bonusu, ker bo deležen efekta te cenovne kapice in ta regulacija, vladna uredba, bo veljala od 1. septembra letos do 31. avgusta drugo leto. Ta gospod bo imel torej eno leto, oziroma pri DDV pa imamo mi zdaj 9 mesecev, torej najmanj 9 mesecev bo imel potem vedno enako ceno. Zanesljivo bo ta cena v primerjavi z avgustovsko položnico, glede na odjemalca, približno takega tipa mora biti, kot ste prebrali, bo zanesljivo kakih

Hvala lepa. Gospa podpredsednica, čisto na kratko bi rad repliciral gospodu Tomažu Lahu in se mu zahvalil, da je dobro opisal ukrepe oziroma učinke našega zakona. Mi smo šli zavestno v to. Ne bom zdaj na dolgo razlagal, kdo vse je sodeloval pri iskanju te rešitve, se je pa poznalo na položnici, kar ste zelo dobro ugotovili in kar je najbolj ugotovil vsak od tistih, ki je takšno položnico dobil. Jaz seveda državljana ne morem zamenjati. To, kar mi je poslal, je poslal in je napisal, kar je napisal. Ne morem pa predstaviti tudi septembrske položnice. Ja, razumem, da se bodo učinki videli, ker je še ni, kajne. Tako da … Ampak nekaj, kajne, julija je pa bila že neka druga vlada in bi lahko že tudi ukrepala, ni bilo prepovedano, kajne. To sem hotel pravzaprav povedati. Hvala lepa.

23. junija je dala vlada negativno mnenje na to znižanje DDV. V kolikor ne bi dala negativnega mnenja in v kolikor bi Golobova koalicija ta zakon za znižanje DDV, ki ga je Slovenska demokratska stranka takrat vložila v zakonodajno proceduro, potrdili, bi imeli ljudje že od 1. julija nižje položnice in ta položnica, ki jo je kazal kolega Horvat, bi bila za nekaj evrčkov nižja, bodimo pošteni. Kajti ta DDV, oprostite, je obliž na rano pri teh cenah energentov, ki se nam bodo dogajale v prihodnje. In tukaj, moram reči, poslušamo silne razprave o tem, kako je ta vlada sedaj modra, pametna, sistemska, ciljno naravnana, skrbi za javne finance, prejšnja jih je pa razsuvala, ni znala sprejemati ustreznih ukrepov v skladu s priporočili Evropske komisije, pri katerih je, mimogrede, aktivno sodelovala. Prej je bilo povedano, minister Vrtovec je na teh plenumih sodeloval, bil je eden izmed bolj aktivnih predlagateljev posameznih ukrepov, kar se tiče omilitve energetske draginje, ki se je napovedovala, kot tudi glede spoznanja, da je jedrska energija del neke zelene energije in ne spada več na nek črni seznam, kot je [veljalo] to še do nedavnega. Torej, da ne bo nesporazuma. V Slovenski demokratski stranki seveda podpiramo vse, kar gre v prid ljudem in gospodarstvu. Seveda pa bi bili mnogo bolj zadovoljni, če bi lahko podprli kaj več. Kajti to, kar se bo zgodilo s tem, kar bo zdaj sprejeto, s tem zakonom, je, tako kot sem povedal, v teh razmerah zelo malo, je drobiž. Pogledali bomo oktobrsko položnico in boste videli, da je resnica to, kar govorim, tudi če je ne pogledamo, s par matematičnimi izračuni lahko ugotovimo, kaj bo ta razbremenitev dejansko pomenila. Danes je bilo rečeno, ja, Vlada je z uredbo regulirala tako cene elektrike kot zemeljskega plina. Da, ampak na kakšnem nivoju? Na kakšnem nivoju je ta regulacija? Jaz se bojim vsake regulacije te vlade, kajti vsaka regulacija te vlade pomeni povišanje cen. Spomnite se regulacije cen goriv, ki je pomenila podražitev. Ta vlada ima samo to srečo, da se gospodarstvo okrog nas v svetovnem merilu ohlaja, posledično se tudi ceni nafta. Zdaj imamo svetovne cene nafte nekje na razmerju, kot smo ga imeli pred leti, ko so bile cene nafte tukaj pri nas na nivoju nekje 1,20 evra, Koliko je pa danes cena nafte? Ali kdo tanka po 1,20, pa po 1,30 evra? Verjetno nihče. Tankate po 1,64 evra. Po koliko ste tankali v zadnjem obdobju prejšnje vlade, ki jo je vodil gospod Janša? Po 1,30 pa po 1,50 evra, kajne. Čim je prišla ta vlada, se je začel ta hiperinflacijski val. Če je bila po čem znana prejšnja vlada, ki jo je vodil gospod Janša, je bila znana po rekordnih gospodarskih rezultatih in po rekordni gospodarski rasti, ne samo v evropskem, ampak v svetovnem merilu. In po čem je znana danes vlada Goloba? Po čem? Po rekordni inflaciji v evropskem merilu in seveda po upočasnitvi pri črpanju evropskih sredstev, ampak to ni danes tema. Po tem je znana ta vlada po treh mesecih vladanja. Zaradi tega me vsak ukrep, ki ga ta vlada sprejme, vsak zakon, s katerim pride ta vlada in reče, zdaj bomo pa mi malo razbremenili ljudi, navda z neko tesnobo, predvsem pa ljudje pogledajo položnice. Tako kot je bilo prej pokazano, so tudi meni ljudje pokazali položnice za elektriko. Zadnja najnižja položnica je bila meseca maja, od tam naprej pa je šla navzgor, ob tem, da je seveda poraba električne energije čez poletje bistveno nižja kot v jesenskih in zimskih mesecih. In ta skok, še posebej glede na to omenjeno regulacijo, kjer ste nekje regulirali tako, da bo ta cena megavatne ure skočila iz 55 evrov na 90 evrov, ker niso imeli vsi drage elektrike, nekateri so imeli bistveno cenejšo, pomeni podražitev pri večini. Podražitev kljub tem ukrepov s tem nižjim DDV, kjer se je potrebno vprašati, od kje ocena teh finančnih učinkov. Od kje 130 milijonov evrov minusa?

Ampak vseeno, če je bila zdaj položnica pri teh cenah, ki jih imamo zdaj, recimo, da je bila položnica 50 evrov, pa imamo 22, bom poenostavil te izračune, da bo bolj razumljivo, pa imamo 22-odstotno stopnjo, to pomeni 11 evrov DDV. Ta položnica je zdaj nekje okoli 90 do 100 evrov tega DDV – 9,5 % in bo septembra 8,55 evra. Se pravi bo položnica pri tem povprečnemu uporabniku, če govorim za fizično osebo, 2,5 evra nižja, natančno 2,45 evra, drobiž. Večina bo pa imela položnico tam nekje med 130 in 150 evrov. Tisti, ki bo imel 150 evrov pri teh cenah maksimirane cene energije na 90 in več evrov megavatno uro, bo imel pa DDV 14,25 evra. Se pravi, imel bo 3,25 evra več DDV pri znižani davčni stopnji glede na zdaj. Zaradi tega so ti vaši računovodski izračuni statični, ne upoštevajo dinamike, kot je ni upoštevala neka vlada pred leti, ki je prišla v parlament z zvišanjem trošarin na pogonska goriva, češ da bomo čez poletje pobrali več davkov iz tega naslova trošarin. Na koncu poletja se je zgodilo, da smo jih pobrali manj. Zakaj? Zaradi tega, ker so se pač te trošarine toliko dvignile, da nihče od prevoznikov, ki je prečkal Slovenijo, v Sloveniji ni več Gospa Vraničar [Erman] mislim, da se je pisala, je bila državna sekretarka, ki je vehementno zagovarjala ta ukrep. Ne vem kdo je bil takrat finančni minister, se ne spomnim. Torej, pri davčnih bremenih, povezano je bilo tudi z drugimi vašimi napovedanimi davčnimi reformami, ni mogoče samo matematično računovodsko seštevati pa odštevati, ampak je potrebno upoštevati, kaj pomeni posamezen ukrep na davčnem področju glede na obseg proizvodne porabe in vsega ostalega in je treba to upoštevati. In enako tudi tukaj pri teh razbremenitvah, kjer govorite, da bodo s to nižjo stopnjo DDV uporabniki bistveno razbremenjeni. Bodo, v vsakem primeru bodo, normalno, da če je stopnja nižja, je neka računovodska razbremenitev, ampak če se istočasno cena energenta bistveno podraži, potem je ta razbremenitev bistveno nižja ali pa je sploh ni.

ki ga bo zelo, zelo težko prevalil naprej. En del že, en del se bo že skozi takšne in drugačne mehanizme pri cenah izdelkov dalo povrniti, ampak v večini primerov pa tega ne bo mogoče storiti. In to, kar se tukaj predlaga, če ne bo dodatnih ukrepov, bo glede na napovedi, predvsem za zadnji kvartal letošnjega leta, premalo. Torej, vlada bi morala resno pristopiti k tej zadevi in poleg teh ukrepov, ki jih imamo danes na mizi in ki bodo seveda sprejeti, čim prej pripraviti ukrepe, ki bodo pomagali tistim, ki jih bodo ti cenovni šoki najbolj prizadeli. No, in naslednje vprašanje, ki je bilo danes že večkrat izpostavljeno, postavlja se vprašanje enakopravne obravnave posameznih subjektov. Ni prav in ni pošteno, ne glede na evropsko regulativo, ki se jo da brati tako ali drugače, da so tisti, ki uporabljajo energent ELKO, se pravi kurilno olje, ali pa utekočinjen naftni plin, in teh je, kot smo slišali, 14 % uporabnikov, v tem primeru tega zakona diskriminirani in niso v enakopravnem položaju kot vsi ostali, ki bodo vseeno deležni nekih bonitet skozi te znižane stopnje davka na dodano vrednost. In v kolikor danes ne bo sprejet amandma, ki ga predlagamo, potem je seveda nujno, da se tudi za te uporabnike, ki uporabljajo te energente, najde rešitev, ki bo enakovredna tej, ki jo naslavlja ta zakon glede nižjega DDV. No, in mimogrede, ko govorimo še o tem, kaj je bilo in kaj ni bilo. Koliko je bil liter kurilnega olja februarja letos? evro, 1,10 evra. Koliko je danes? 1,40 evra. Toliko o tem, kar je govorila gospa Sluga, da prejšnja vlada ni sprejela nobenih ukrepov v nobeni smeri, da ni ukrepala jeseni lansko leto, ko se je začela draginja. Takrat se ni začela v takem stampedu kot spomladi letos. vlada je ukrepala tako jeseni lansko leto, kjer je maksimirala marže, limitirala posamezne pribitke, predvsem pri kurilnem olju je posegla, posegla je z dodatki za najranljivejše skupine, tako konec lanskega leta kot spomladi letošnjega leta s tem zakonom, kjer je bilo naslovljenih 710 tisoč prejemnikov najnižjih prejemkov. 710 tisoč prejemnikov, ne 70 tisoč kot jih vi naslavljate sedaj v tem obdobju ob bistveno bolj zaostrenih razmerah, kot so bile spomladi letos. In ukrepala je v skladu s situacijo, ki je pač takrat nastala. Če bi poslušali takratno opozicijo, velik del nje tudi tukaj danes sedi ali pa sedi v rezervnih klopeh, ker ste nekateri, kot se je izrazil nekdanji predsednik Šarec, padli za svobodo, so bili proti temu, da se omrežnina zniža, da se OVE zniža oziroma ukine. Proti. Takrat ste vi predlagali nižji DDV. Veste, kaj bi pomenil takrat nižji DDV? 5 do 10 % nižje položnice. Vemo pa, da so bile položnice za februar, marec in april prepolovljene, nekatere pa dvotretjinsko nižje zaradi ukinitve omrežnine, tako fiksnega prispevka kot prispevka na porabo in obnovljive vire energije, ki predstavljajo bistveno manjši znesek kot omrežnina. Zdaj pa še ta mantra o tem, kako so bile distribucije zaradi tega prikrajšane, ker tega denarja niso dobile. Šlo je za okrog 70 do 80 milijonov evrov. do 80 milijonov evrov. Toliko približno kot so imeli na računih natečenega dobička na 31. 12. 2021. Ampak to niti ni toliko pomembno, bolj pomembno je, da je v načrtu za okrevanje in odpornost za razvoj distribucijskega omrežja v Republiki Sloveniji na voljo 80 milijonov evrov nepovratnih sredstev. 80 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Teh sredstev ni mogoče porabiti za plače, kot bi lahko to omrežnino porabili za plače. Kajti, ali se je kdo od vas vprašal, zakaj predstavljajo na položnici več kot dve tretjini take in drugačne dajatve, samo tretjina pa je strošek električne energije, tudi zdaj, ko je ta cena bistveno višja? Zaradi tega, ker razvijamo to omrežje ali zaradi nekih drugih parametrov, ki so se zgodili v zadnjih letih in je veliko tega denarjašlo, tudi namesto za razvoj, za druge potrebe. Torej, 80 milijonov evrov, bistveno več kot so ljudje dobili skozi nižje položnice v spomladanskih mesecih letošnjega leta, je do danes nedotaknjenih. Po mojih informacijah niti evro ni porabljen,

Toliko o tem, kaj je bilo izgubljeno in zakaj sedaj tega razvoja ni. Ni res. Tega razvoja ni zaradi tega, ker tisti, ki so bili leta in leta vodilni, po nekem, ne vem kakšnem, principu je bilo to prepuščeno samo enim, da so lahko vodili ta podjetja, niso v preteklih letih storili vsega, kar bi lahko, da bi se distribucije ustrezno razvijale in da bi bili projekti, sedaj ko je na voljo denar, že več kot leto dni, leto in pol, tudi pripravljeni. Torej, matematika tega zakona je ta, da bo verjetno finančni učinek na koncu, glede na povišanje cen energije in višje položnice, bistveno nižji kot ocenjuje vlada v svoji napovedi,

Potem pa še glede trošarin. Bilo je rečeno, ta vlada je prepolovila trošarine za elektriko. Na najnižji točki so, kot so lahko. Ja, saj to je storila že prejšnja vlada. Ampak veste, koliko znaša trošarina za povprečnega gospodinjskega uporabnika? Pojdite pogledat na položnico, evro do dva. Kaj vam pomeni prepolovitev trošarin? Evro do dva. Tako da toliko glede teh manipulacij in tega zavajanja. Mislim, da smo v preveč resni sestavi v tem Državnem zboru, da bi eden drugega zavajali. Potrebno je povedati, da je seveda naloga vlade, da se odziva na take razmere, v katerih se je znašla Evropa, svet, tudi Slovenija. Da je posebej pomembno, da se na take razmere odzove hitro. Da je pomembno, da posamezne skupine tistih, ki jim bo dodeljena taka ali drugačna pomoč za premostitev teh, neke vrste izrednih, razmer,

In da, seveda, na drugi strani poskrbimo tudi za bolj optimalno in bolj gospodarno upravljanje z resursi na energetskem področju, kjer ima Slovenija, resnici na ljubo, res velikanske rezerve bile tudi na tem področju, tako kot na področju zdravstva, z boljšim upravljanjem položnice tudi na dolgi rok nižje. Ni potrebe, da so tako visoke tudi ob višjih cenah energenta. Torej, še glede izrednih razmer, kjer je bilo predlagano, pa recimo so izredne razmere. Saj so, resnici na ljubo moramo povedati, da so. Mimogrede, očitno so samo v parlamentu izredne razmere, ker smo zdaj tretji ali četrti mesec tega sestava, pa nismo imeli še niti ene redne seje, danes je 14. izredna seja, samo drugje jih pa ni, Torej, ljudje pač pogledajo položnice, ljudje pogledajo stanje, vidijo, kakšno je in pričakujejo, da se bo oblast, se pravi vlada in parlament, na to stanje sprejela take ukrepe, ki bodo dejansko pomenili razbremenitev. Veste, eno je piar, pa ta vaša medijska podpora, ki jo imate. Drugo pa je potem realnost. In tukaj se pač teh stvari ne da zakriti. Na koncu dobi človek položnico, podjetnik dobi račun, dobi ponudbo in ob vsem velikem leporečenju, kako razbremenjujete ene in druge, to ne pomaga nič. Torej, ukrepi morajo biti taki, da bodo dejansko pomenili razbremenitev. Mi bomo tega danes podprli, seveda ob pričakovanju, da bo v najkrajšem času, če boste zavrnili ta amandma glede kurilnega olja, sledil tudi ukrep, ki bo izenačil vse uporabnike teh storitev glede pomoči pri povišanju teh dajatev. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Ugotavljam, da želja je. Repliko želite? Izvolite, najprej replika.

tako da nimate pravice do replike, zato predlagam, da se prijavite k razpravi, pa potem nadaljujemo. **ANDREJA ŽIVIC Kot prvi ima besedo kolega Janez Cigler Kralj. Izvolite.

moram reči, da bi tu pritegnil kolegu Horvatu, ki je zelo dobro nakazal, da skrajšam ali pa povzamem, tole pingponganje, kdo kdo je ukrepal boljše, kdo slabše, kaj lahko primerjamo, kaj ne moremo ali pa ne smemo primerjati in tako naprej, ne pomaga državljankam in državljanom oziroma upravičencem do teh ukrepov, ki se sprejemajo tudi danes za blaženje krize podražitve energentov. In še enkrat, da ne bo nesporazuma, ker sem videl tendenco v delu razpravljavk, da se že kar preventivno malo ozmerja ozmerja opozicijske poslance in poslanke, da bi se nas utišalo, verjetno, ne vem, ampak to ne bo učinkovito, da se jih malo zmerja, kako nasprotujemo vsemu in kako vse kritiziramo in tako naprej. Ni res. Nova Slovenija je jasno povedala, po vseh dosedanjih razpravah, da bo danes obravnavani zakon podprla. Mi smo konec junija predlagali, več predstavnikov Nove Slovenije je imelo izjave ali pa novinarske konference, to je vse zapisano, preverljivo, preverljivo, tej koaliciji in vladi, da se posluži znižanja davka na dodano vrednost kot najučinkovitejšega, najhitrejšega ukrepa, ki bi lahko izjemno hitro in učinkovito pomagal državljankam in državljanom. Takrat je bilo to še nesprejemljivo, ampak štejem tej vladi in koaliciji v dobro, da je prišla nekje v manevrskem času dobrega meseca do dveh, do dveh, do spoznanja, da je pa to dober ukrep. Ampak mi smo predlagali, da se gre še dlje, da da se zniža DDV tudi na hrano oziroma, bomo rekli, na celotno košarico življenjskih potrebščin, na to košarico, za katero ste se trenutno odločili, da bi se samo spremljalo gibanje cen pri različnih trgovcih. In če rečem, da vam štejemo v dobro, da ste v tem času slabih dveh mesecev prišli do spoznanja in sprejeli to idejo o znižanju DDV kot učinkovit in dober ukrep za blaženje draginje energentov, lahko računamo, da bo, če je zdaj konec avgusta, september, oktober, nekje v začetku oktobra med predlogi, ki jih boste prinesli v Državni zbor, tudi znižanje DDV na 5 % za košarico življenjskih potrebščin. Opozoril bi le v imenu Nove Slovenije, v imenu naše poslanske skupine, pa še vedno vztrajamo pri naši trditvi, da nimamo tega časa, ki si ga vi jemljete za premislek. Državljanke in državljani dobivajo položnice zdaj. In nič jim ne pomaga, če spoštovani kolega na oni strani,lahko

državljan, odjemalec električne energije, ampak da mora počakati še dva meseca, da bo potem lahko primerjal, ne vem, april, julij, z oktobrsko položnico. Poglejte, vmes se dogaja življenje. Zdaj so se državljanke in državljani, upajmo, vrnili z zasluženih dopustov, ampak vsi, ki imajo šoloobvezne otroke, v kolikor niso tega storili pred dopusti, mislim, da jih večina zdaj nabavlja šolske potrebščine.

Slišali smo že, to je dejstvo, da se skoraj četrtina slovenskih gospodinjstev ogreva s kurilnim oljem in opozorjeno je bilo, da nimamo nobenega konkretnega ukrepa za blažitev cene kurilnega olja. Tako da predvsem pozval vse skupaj, torej ukrepi grejo v pravo smer. Nova Slovenija jih bo podprla. Ampak dajte si vzeti manj časa za to, da pridete do tega, da so to dobri predlogi in dobri ukrepi, in drugič, manj energije za zmerjanje sedanje opozicije. Nova Slovenija pristopa konstruktivno, podpira dobre ukrepe in znižanje DDV za energente gre v pravo smer, mi pa predlagamo, da bi šli še dlje, da bi bili bolj ambiciozni in znižali DDV na 5 % za celotno košarico življenjskih potrebščin. Zdaj, ne vem, ali ste kolegice in kolegi iz dveh koalicijskih strank dobro poslušali kolega iz Levice, prejle, ko je imel izvajanje. Meni je šel malo srh [po telesu] med njegovo razpravo in ne vem, ali se predstavnika Vlade, to bi bilo kar moje konkretno vprašanje za predstavnika Vlade, strinjata z njegovo vizijo, kako boste nadaljevali svoje delo. Da povzamem, spet, ker ne bom tako dolg in izčrpen, Če sem ga pravilno razumel, je rekel, ne le regulacija, ampak nacionalizacija energetike je naša vizija. Zdaj, kolegice in kolegi, lahko, da sem napačno razumel, prepričajte me o tem, obstajajo pa tudi magnetogrami in nekaj kolegic, kolegov, ki to poslušajo, mi prikimavajo. poglejte, proti temu. Da – regulacija, da – pomoč državljankam in državljanom, ampak govoriti o nacionalizaciji in s tem na nek način groziti delu gospodarstva, se nam zdi popolnoma neprimerno. Zdaj, kolega Knežak je v svoji razpravi moral na koncu malo okrcati kolega Vrtovca in naše stališče glede zakona. Jaz kolega Knežaka ne bom okrcal, ampak nasprotno, mu bom pritrdil. Jaz mislim, da ni dovolj jasnega in ambicioznega predloga ukrepov za blaženje posledic krize energentov in hrane za vse javne ustanove in zavode. Domovi za starejše, šole, vrtci, bolnišnice, zdravstveni domovi, vse ostale javne ustanove. Kje so ti ukrepi? In tu se pridružujem pozivu kolega Knežaka, ki je na to opozoril. Mislim, da se je spoštovani kolega Magyar tudi pridružil temu pozivu. Vsi se zavedamo tega. Direktorji, direktorice, vodje teh institucij, bijejo plat zvona, mi se pa gremo tu, bi rekel, obkladanje, kaj prejšnja vlada ni in je slabo in bo zdaj pa veliko bolje in briljantno. Dajmo, nehajmo s tem, no. Iščimo prave poti naprej. In mi podpiramo predlog znižanja DDV za energente, ampak manjka kurilno olje. Tako da ponovim, podpiramo ta zakon, ki bi lahko bil bolj ambiciozen, zavračamo vse obtožbe, kako pozno in slabo naj bi reagirali. Same državljanke in državljani, še posebej ranljivi, to je pa kolega Černač prej dobro izpostavil, vedo, koliko, kdaj in kako smo pomagali s solidarnostnimi dodatki, ki ste jih tako kritizirali. Ogromno upokojencev in še posebej samskih upokojenk so pravzaprav s temi dodatki zelo, zelo, lahko rečem, ublažili vpliv covid krize in kasneje, proti koncu našega mandata, še krize draženja energentov in hrane. Vprašajte jih, vprašajte jih. Vse to je dokazljivo, vse to je na izplačilnih listih in vse to ostane za zgodovino. Zdaj pa res pozivam, gremo naprej, poletje je mimo. Z enim, lahko rečem, časovnim zamikom dveh mesecev ste začeli iti v pravo smer, že s posvetom pred poletjem, zdaj pa gremo naprej. In mislim, da zmerjanje ni prava smer, kaj vse je bilo prej narobe, da zdaj da zdaj bo pa veliko boljše. Vsi delamo v dobro ljudi, k temu smo poklicani in to je naša dolžnost. Bom pa podprl tudi oba predlagana amandmaja k 2. členu. Žal amandma Nove Slovenije, ki je zelo, lahko rečem, konstruktivno naravnan, da bi se DDV znižal na 5 % tudi za košarico življenjskih potrebščin, iz procesnih razlogov ni sprejet, pa vendar mislim, kjer je volja, tam je pot. Pričakujemo, da bodo manjkajoči ukrepi kmalu tudi razglašeni in da se bo predlagalo ustrezne ukrepe za blaženje krize naših državljank in državljanov. Hvala lepa. Postopkovno kolegica Nataša Sukič. Izvolite. **NATAŠA SUKIČ (PS Levica):** Hvala, predsedujoča. Jaz postopkovno naprošam pravzaprav zato, da opozorite kolega Cigler Kralja, da naj ne izreka eklatantnih neresnic. Kolega Miha Kordiš niti na enem samem mestu ni izrekel besede nacionalizacija. Če je navedel dober primer dobre prakse Francije, še ne pomeni, da je karkoli predlagal on. In to so navadne insinuacije. Insinuacije v parlamentu pa pomenijo manipuliranje. In oprostite, kolega Cigler Kralj, od vas človek ne bi pričakoval, ker ste vendarle po navadi zelo argumentirani, da si na tak način pomagate v svoji razpravi, na tak način žalite poslanca, ki ga ni tukaj, in insinuirate. Ni izrekel besede nacionalizacija in odločno protestiram. Hvala. kot kolegica podpredsednica dobro veste, da je bila to ravnokar replika, ne pa dejansko postopkovno vprašanje. Zato ne bom kolega ničesar opomnila ali opozorila, bom pa vse skupaj naprosila, da se držimo kulturnega dialoga

Želel bi odgovoriti na nekatere očitke, in sicer da a priori zavračamo predlog dobrega zakona opozicijske poslanske skupine. Pa bi vas raje spomnil, da smo porabili ogromno resursov, ogromno resursov, da smo dodobra preučili prav vse vložene zakone in nekatere dobre izmed njih tudi sprejeli, če ste slučajno pozabili. Glede vašega vloženega zakona pa se je potrebno zavedati, da razmere v času vlaganja tega niso dovoljevale. Pravzaprav nas je dolg, ki ste nam ga vi dvignili na rekordno raven, prisilil, da ukrepe in tovrstne manevre sprejemamo maksimalno odgovorno in premišljeno. Ali pa je za spremembo to pač v naši naravi. Predvsem je ukrepanje za državo, kakršna je Slovenija, nujno potrebno izvajati modro in odgovorno. Razbremenitev je v stilu, kot ga predlaga opozicija, dolgoročno nevzdržna. Prav tako, kakor je bil predvolilni ukrep razbremenjevanja omrežnin. Kar ste po svoje naredili zelo, zelo sebično, saj ste stroške razbremenitev prenesli kam? Na distribucijska elektropodjetja, za dosego političnih točk. Posledica tega ukrepa pa je zakasnitev oziroma blokada solarizacije zaradi onemogočenja razvoja električnih omrežij. V isti sapi pa tožite, da nismo dovolj samooskrbni. Seveda nismo, če pa na vsakem koraku mislite samo na lastne interese. pa bomo z mislijo na ljudi vendarle omejili draginjo, z znižanjem DDV, kar je pa še pomembneje, z regulacijo cen. Kot zanimivost pa vas obveščam, da je naš cilj zniževanje rekordno visoke stopnje zadolžitve, ne glede na to, da se ob povedanem verjetno nekaterim iz opozicije že krešejo oči in manejo roke. Razlika med bombončki in pomočjo, gospa Helbl, pa je v tem, da naša koalicija niža davek na dodano vrednost v začetku mandata

Kolega Hoivika bi kot energetik želel povprašati, ali lahko našteje več podatkov o dveh različnih cenah električne energije, ki ju je navedel, predvsem o kakšnem produktu je govoril, ker imam na sumu, da je morebiti pomešal kakšen produkt ali podatek, saj sem sam pravkar preveril cene base produkta za day-ahead, torej nakup električne energije v pasu za jutrišnji dan in so podatki sledeči: na nemški borzi EEX 612 evrov, na slovenski borzi BSP 635 evrov, na madžarski borzi HUPX 635 evrov. Zatorej upam, da se kolega kolega Hoivik popravi ali navede več podatkov, da jih preverimo, saj po podatkih iz nam dostopnih borz v Slovenijo pač ne moremo uvoziti ugodnejše energije kot je za nekaj več kot sto evrov. In ne vem, od kje mu podatek, da je pri nas cena energije dvakrat višja. Vsekakor pa verjamem, da je s podatkom prišlo do napake in ni želel zavajati.

zelo hitro po začetku nastopa vlade, ko je nekdo vrgel puško v koruzo. Govoriti tu o ekscesu, prosim vas. To so besede, ki so hude in se vzdržite takih besed v tem hramu demokracije. Malo pa le poglejte vse te ukrepe nazaj. Takrat so bili bombončki, zdaj so pa pomoči in zdaj so pa ukrepi. Zdaj so pa … Kaj že? Uredbe, s katerimi je vse v redu.

Hvala lepa. Bom kar odgovoril kolegu iz Svobode, ker sem bil citiran. Jaz sem pogledal na spletno stran Twitter ENTSO-E, European Network of Transmission System Operators for Electricity, to je bil moj vir, kjer sem samo hotel primerjati cene na primer Norveške in Slovenije v luči energetske v luči tega, da na primer stranka Levica in predvsem nevladne organizacije iz njene sfere blokirajo pomembne projekte, ki si jih je zadala prejšnja vlada in verjamem, da bo tudi vaš predsednik, ki se spozna na energetiko, te projekte nadaljeval v luči vedno dražjih energentov. Samo toliko. Kar se pa tiče, ste se opredelil tudi do ukrepov prejšnje vlade, poglejte, res je, omrežnine za tri mesece državljanom in državljankam ni bilo potrebno plačati. To drži. Ampak poglejte, vi ste zdaj dejali, da je bil zaradi tega manko pri, ne vem, energetskih gigantih. Pa poglejte si dobičke, še celo vaš predsednik Vlade bo najbrž kmalu ponudbo oziroma pobudo za približno 2 milijona evrov dobička iz prejšnje službe. No, toliko. Mi smo s tem ukrepom oziroma naša vlada je te omrežnine pač takrat za 3 mesece res znižala in to se je poznalo na položnicah. Kot je gospod Horvat iz Nove Slovenije prej dejal, na položnici v mesecu aprilu je bila za 45 % nižja električna energija. In ljudi, državljane in državljanke, v tistem trenutku, ko prejmejo položnico, zanima samo to, koliko manj bodo plačali elektriko. Ne spoznajo se na to, kako je sestavljen ta račun, ničesar drugega,

v prejšnjem letu, hkrati pa to isto podjetje zdaj napoveduje podražitve, potem se pa seveda nekaj vprašajo in, bom rekel, apelirajo na Državni zbor, na zakonodajno vejo oblasti, da te stroške zniža. Hvala.

so ga dobili ljudje, tri mesece prek nižjih položnic za elektriko. In s tem so bili bistveno razbremenjeni družinski proračuni in omogočeno je bilo v času, ko so se začele cene energije povečevati. Na drugi strani pa zaradi tega distribucije tudi niso nič izgubile, ker poleg teh natečenih dobičkov, ki jih je bilo prek 70 milijonov evrov na koncu leta 2021, še vedno leži nedotaknjen, nepovraten denar v načrtu za okrevanje in odpornost v višini 80 milijonov evrov. Ta je na razpolago za razvoj in distribucijo elektro sistemov. Seveda pa ta denar ne more biti na razpolago za dvomilijonske ali večmilijonske nagrade poslovodstev.

bom prvi in ne zadnji, ampak moram se odzvati na te stvari. Kolega Hoivik je pomešal distribucijska [omrežja] in pa dobavitelje. Zato ne gre za dobičke, kot so pri dobaviteljih, ne gre omenjati odvzema omrežnin. Kar se pa tiče omrežnin, ja, odvzeto jim je bilo 90 milijonov. Toliko na kratko. To seveda ni bil postopkovni predlog, tako da vas naprošam, da ko daste postopkovno, poveste, kateri člen Poslovnika je bil kršen oziroma se govori o uporabi Poslovnika. Zato dajem sedaj repliko kolegu Tomažu Lahu. Izvolite. Hvala za besedo. Bom samo to pokomentiral. Sicer podobno, ampak prosim, dajmo se malo poslušati med sabo. Prej sem vam razlagal, kako je sestavljena cena električne energije,

ne 1. 7., in brez regulacije cen, kar je bistveno, tudi če bi bil 5-odstotni. Drugo. Detajlno

Se pravi, tukaj bodo ranljive skupine gospodinjci, ki so končni potrošniki in niso zavezanci, ki davek morajo plačati, in tukaj pridejo v poštev tudi javni zavodi, ki imajo odbitni delež

Težava pri tem zakonu pa ni bil datum uveljavitve, ampak … Bom prebral takratno mnenje vlade: »Prav je tako primerno vprašanje višine stopenj DDV za posamezne energente nasloviti v okviru širšega razmisleka o spremembah stopenj DDV v Republiki Sloveniji, upoštevaje reformo stopenj DDV, sprejeto na ravni Evropske unije …« in tako naprej. Kaj od tega se je zgodilo zdaj v zadnjih dveh mesecih, glede na to mnenje vlade? Nič. Nič se ni zgodilo. Podobna rešitev je predlagana po dveh mesecih. Lahko bi jo že takrat obravnavali, sprejeli, lahko bi jo tudi amandmirali, bi veljala že od 1. julija, če bi menili, da je to potrebno. Regulacija je v domeni Vlade, ne Državnega zbora.

Hvala lepa predsedujoča. Jaz sem vesel, da bo zakon danes sprejet, ne glede na debato, ki jo imamo. Želim si, da pogled usmerimo naprej, kajti kriza bo prizadela vse, leve, desne, vaše, naše in tiste na sredini, ki so od nikogar. Država brez pobiranja davkov preprosto ne funkcionira, ker če ni pobranih sredstev, potem, seveda, tudi pomagati in trošiti ne moremo. Jaz mislim, da je ukrep znižanja DDV pravi, zelo na mestu, ga bom podprl. Težko pa podprem amandma,

ki se jih je dalo narediti, namenili oziroma olajšali življenje za 130 milijonov evrov. Hkrati s tem pa je bila jasno dana napoved, da je to eden izmed številnih ukrepov. Sledili bodo ukrepi na področju hrane, na področju energentov za gospodarstvo in še in še jih bo. Danes smo pri energentih. Govorimo o plinu, govorimo o elektriki, biomasi, daljinskem ogrevanju, pa tudi o kurilnem olju. Kar je bilo včeraj ali pa v preteklosti, nam ne bo pomagalo. Bi bilo pa mogoče za razmisliti in se osredotočiti na energente, ki jih v tej državi imamo. Plinskega olja, kurilnega olja nimamo veliko, skoraj nič, in ga nikdar in nikoli ne bomo imeli. Imamo pa v tej državi izjemen letni prirast lesa. Smo ena najbolj gozdnatih držav na svetu. Naj vas ne preseneti podatek, da izkoristimo na tak ali pa drugačen način samo polovico letnega prirasta, ki ga v tej državi vsako leto proizvedemo. In jaz mislim, da moramo usmeriti dodatne sile v izkoriščanje lesne biomase, ki nam je ne manjka. Smešno je, da večino lesnih briketov uvozimo iz tujine. In še in še nalog nas tu čaka. Nenazadnje imamo seveda velike težave tudi z zaraščanjem in če bomo zmanjšali zaraščanje, potem bomo lahko povečali tudi proizvodnjo hrane, tiste domače, ki zraste v Sloveniji. Nenazadnje sem si v nedeljo zjutraj ogledal tudi pogorišče v Osapski dolini. Tam je jasno vidno, da je največja škoda, ki nam jo povzročijo požari, tam, kjer se seveda krajina nekontrolirano ali pa divje zarašča. Na kmetijskih površinah, na površinah, ki so redno vzdrževanein košene, je škode bistveno manj. Tako da še enkrat, že vnaprej zahvala in pohvala vsem, vsem, ki so ta osnutek zakona pripravili, ga razmislili in vsem tistim, ki ga bomo podprli. Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovane kolegice in kolegi! Ko sem danes poslušala razpravo glede znižanja DDV za energente, se pravi za električno energijo, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje in les za kurjavo, na 9,5-odstotno stopnjo, je bilo slišati, kot da naj bodo ljudje zadovoljni in da je ta vlada naredila maksimum od maksimuma, ki ga lahko. Ampak se bojim, da ta maksimum od maksimuma ni tisti, ki bi blažil energetsko krizo, ki bi blažil

se lahko z ljudem bolj prijazno stopnjo DDV pohvalijo Bolgarija, Belgija, Irska, Španija, Hrvaška, Italija, Nizozemska in Poljska. To so države, ki imajo v povprečju stopnjo okoli 5 % ali celo nič. To je v vašem sklicu. In kar je zame osebno najbolj nerazumljivo pa je to, da Slovenija, ena izmed najbolj gozdnatih evropskih držav, kjer se praktično vedno pohvalimo, mislim, da smo drugi, takoj za Finsko, z zelenim, gozdovi,

na les, na drva, da ne znamo pri lastnem energentu iti korak naprej in sprejeti znižano stopnjo, tako kot jo ima kot jo ima Poljska za zemeljski plin – nič, da bi lahko Slovenija tudi za drva sprejela znižano stopnjo nič, ker je to naš lasten energent, ki je najcenejši, ki je najbližji, ki bi dejansko moral biti na razpolago vsem. In ker se tega ne počne,

ali še čez. Kaj bo prinesel september, se bo še videlo. In se mi zdi škoda, da res vlada ni ali pa da niste tukaj bolj fleksibilni, da bi vendarle rekli za energent, ki je državni, ki je državnega pomena … Mi nimamo nafte, nimamo zemeljskega plina, imamo pa les, imamo pa gozdove, ki propadajo, ker vsako leto skoraj milijon kubičnih metrov lesa v gozdu zgnije.

obleke, obutve za otroke, ki vstopajo v šolo, da se enostavno tukaj ne pogleda tudi na to, da bi se znižala stopnja hrane. Saj ni treba, da je v tej košarici ne vem kaj, ampak to, da je hlebec kruha v Sloveniji že skoraj 5 evrov, da je šlo olje v dveh mesecih za 2 evra gor, da je šlo mleko gor, da je šlo maslo izjemno gor

pa je res povsem nerazumno. Ne vem, do kakšne meje, do kakšne cene mora priti kruh, da se bo lahko, seveda, zadeva začela obračati drugače. In kolegica je danes rekla, vlada dela dobro, dobro, odkupili bodo žito od kmetov! Saj ste verjetno tudi vi vsi prebrali, kaj so sporočile blagovne rezerve. Samo ena ponudba je bila oddana in ne bo dovolj.

ne vem, v kakšnem sistemu živimo, mogoče takem, kot je prej omenil kolega gospod Kordiš, da mora prodati pšenico pod ceno.

ampak potem vemo, kam to pelje. To pelje verjetno v neko obvezno oddajo ali ne vem še kam. Vi kot vlada, kot vladna koalicija, kot vladni poslanci, ste tisti,

Ne vem, kaj bi rekli naši predniki, ki so dejansko goreli, delali, šparali za to, da smo danes, lahko rečem, živeli neko obdobje, v nekem obilju. Želim si, da bi to obilje nadaljevali, seveda je pa politika tista, ki bo morala to obdobje podaljšati, ga regulirati in zagotovo ta današnji predlog amandmaja, ki govori tudi za hrano 5-odstotni DDV, bom podprla.

Svoboda):** Hvala za besedo. Gospa Dimic, všeč mi je bilo, ko ste govorili o nizkih odkupnih cenah kmetov. Govorili ste o podražitvah kruha, cena hlebca 5 evrov. Jaz upam, da se zavedate, da govorite o osnovi za DDV. Ne draži DDV, draži osnova. In če gremo s hrano na 5 % in ne bo regulirana cena, se bo osnova višala. Pri tem končni potrošniki ne bodo dobili tistega, kar bi lahko. Hvala. Želi še kdo razpravljati? (Da.) Je še interes za razpravo. Odpiram prijavo. Prosim, prijavite se. Besedo ima kolega Franc Props, izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci! Zdaj, ko sem poslušal o maslu, kajne, je pač treba vedeti, da smo se slabo leto nazaj odločili za topove tudi to je razlog, da se danes pogovarjamo o tem, kje lahko najdemo tiste vire, s katerimi lahko to draginjo, bom rekel, za naše državljanke in državljane

Lep pozdrav prav vsem. Hvala lepa za besedo. Z velikim zanimanjem poslušam tole debato to popoldne in vedno znova me na začetku zmoti, ko nekateri od bolj izkušenih poslancev koalicije, nas poslance opozicije šolajo, kaj naj bi mi tukaj pravzaprav počeli. Mene sicer ni noben podučil, ko sem prišel v ta Državni zbor, kaj je moja naloga, kajne, ampak neka zdravapamet opozicijskega poslanca pravi, da po eni strani nadziraš delo koalicije oziroma si kritičen do dela, vlagaš svoje predloge, za katere ti misliš, da so dobri, in to mi počnemo. Zdaj ne vem, kaj je vaša želja oziroma ne vas vseh, ampak pač nekaterih, kot sem rekel, bolj izkušenih kolegic. Da smo mi tukaj tiho in pač čakamo, da gre seja mimo in vi izglasujete svoje in gremo domov? Jaz mislim, da imamo pravico do izražanja svojega mnenja. In na popolnoma enak način oziroma po tej logiki smo konec maja oziroma v sredini maja vložili zakon o zmanjšanju DDV za energente. Se pravi, korektno smo vložili zakon, ki ga je koalicija v celoti zavrnila. Zdaj sedimo tukaj po dveh mesecih, dva meseca kasneje

Ampak dejstvo je, da je bila naša ideja že maja enaka, se pravi naša želja je bila že takrat enaka in smo hoteli pomagati. Kolega je rekel, da gledamo samo na svoje koristi. Mislim, meni je to žalitev. Če znižamo DDV, jaz osebno ne bom imel nič od tega. Ja, bom imel zato, ker tudi doma plačujem elektriko in plin, ampak ne vem, na kakšne svoje koristi je kolega mislil. S tem želimo pomagati državljanom, to je osnovna mantra. Včeraj smo poslušali,

Že kolegica je prej navedla par primerov iz vašega gradiva, pa bom začel z našimi sosedi, Hrvaško in Italijo. Jaz nisem strokovnjak, no, ampak kar berem,

Italija je imela 10 %, so ga dali prav tako na 5 %. Se pravi, električno energijo so imeli nižjo že pred nami. V Španiji, kot je bilo prej rečeno, so tudi dali za določene primere DDV na 5 %, Malta in podobne. Zdaj jaz ne vem, kaj razmišljajo voditeljih teh držav, ampak so očitno bolj naklonjeni pomoči svojim državljanom kot smo mi oziroma kot je naša trenutna vlada. Zdaj, kolegica se je prej sklicevala na razna pravila, kaj lahko in kaj ne. seveda, pravila so potrebna zato, da sodobna civilizacija funkcionira, ker drugače bi se pač podrla. Ampak v določenih trenutnih

obstoj, ali so ta pravila še ustrezna ali jih je treba prilagoditi, zato ker je zdaj situacija popolnoma drugačna. In ravno kurilno olje je en tak primer. Kolegi iz koalicije imajo kar nekaj strokovnjakov iz energetike, najbrž se vsi dobro spomnite, kako je bilo par let nazaj, ko je kurilno olje pristalo na črni listi energentov, kako so bile … Marsikdo od nas je hišo ogreval na kurilno olje in smo bili takrat pred dilemo, takrat je bilo, kar naenkrat je bil plin gorivo bodočnosti, se pravi energent bodočnosti, pojavile so se toplotne črpalke oziroma ogrevanje na elektriko

takrat, ko ste zavrnili naš zakon, vlada v razlagi napisala: »Opozarja pa zlasti na ustavnopravni vidik spoštovanja načela enakosti v davčni upravi.« Zdaj jaz nisem davčni strokovnjak, ampak če prav razumem, bodo s tem, da kurilno olje ne bo zajeto v znižanju DDV, nekateri državljani prikrajšani.

Kot sem prej rekel, pravila morajo biti, ampak v nekem določenem trenutku se je pa treba odločiti, je pa treba dati na tehtnico, kaj je v korist ljudem, kaj je v korist državljanom. Prej je nekdo omenil, da v Sloveniji še ni energetske revščine. Nisem čisto prepričan v to. Že pred časom, se spomnim, sem gledal na eni od televizij, kako starejši ljudje že pred to krizo težko shajajo iz meseca v mesec in si zmanjšajo ventil za ogrevanje, se bolj toplo oblečejo zato, da preživijo mesec. Kako bodo ti ljudje preživeli sedaj? Najbrž težko. Ukrepi, ki smo jih predlagali, so prav gotovo namenjeni, še enkrat poudarjam, ljudem pa nikomur drugemu. Meni je nerazumljivo, zakaj tak odpor, zakaj je ravno 9,5 % tisti procent DDV, ki je vzdržen, 5 % pa nikakor ne. ne. Malo smo se poglobili v te izračune, ki ste jih takrat pripravili, govorim o naši prvi vložitvi zakona, takrat je bilo napisano, da da bo naš, se pravi po predlogu SDS je bila grožnja za državni proračun 190 milijonov. Ampak niste pa takrat oziroma zdaj niste upoštevali,

dim, ki nastaja iz kurilnih naprav na les, počasi prehaja na črno listo. Tako da se bojim, da če bomo zelo

o umestitvi kurilnega olja na ta seznam. Jaz bi resnično želel, da se ta amandma podpre, ker je, kot sem že parkrat rekel, namenjen ljudem, ne pa osebnim interesom, kot nekateri pač izjavljajo.

kako se bo oblikovala cena, pomemben nadzor, povsod. Nadzorovati, ali se je zadeva zaradi tega znižala ali se ni. V naši državi, žal, res velikokrat rečem, da imamo dobre zakone, nam pa manjkata nadzor in kontrola, tako da je potrebno, ko sprejemaš take zadeve, seveda tudi zadeve nadzorovati. In še enkrat, želim si, da bi šli v smer kot že pred dvema mesecema, ko smo skoraj identičen zakon in smo takrat rekli, da boste mogli priti slej ko prej z znižano stopnjo DDV tudi vi pred parlament oziroma ta zbor, se je to zdaj zgodilo. Apeliram na to, da se pripravi nek nabor osnovnih živilskih in prehrambnih artiklov, ki bi blažili to stisko in seveda tudi, da razmislite o tem, da je Slovenija, še enkrat poudarjam, v Evropi najbolj bogata z lesom, da se tukaj resnično korigira in omogoči ogrevanje vsem gospodinjstvom, ki se ogrevajo na les. Hvala.

Ugotavljam, da ni več interesa za razpravo in s tem zaključujem razpravo. O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali čez 15 minut v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 14. izredno sejo zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 17.50. Hvala lepa. Prosim vas vse, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. **Nadaljujemo s prekinjeno 1. točko dnevnega reda – druga obravnava Predloga zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (ZNUDDVE), v okviru nujnega postopka.**

Predsedujoča, hvala za besedo. Kot smo lahko danes v razpravi že večkrat slišali, ima lahko zniževanje DDV na določene energente zelo omejen učinek, koliko se bo tak davčni rez dejansko poznal v

Zato smo se v koaliciji dogovorili in odločili, da bo to znižanje DDV na energente spremljal tudi ukrep regulacije cen. Ta amandma, ki smo ga ki smo ga pripravili za to sejo in uskladili, točno ta ukrep sprovaja v prakso. Se pravi, za čas trajanja znižanega DDV iz nabora energentov, ki so vključeni v ta zakon, bo vlada obvezana cene teh energentov tudi regulirati, zato, da se bo državni proračun zares prelil v nižje cene za državljanke in državljane, za ljudi, ki trpijo energetsko revščino, za energetsko revna gospodinjstva, delavska gospodinjstva, upokojence in tako naprej. In v tem kompletu regulacije cen in nižjega ukrep tudi podporo Poslanske skupine Levica in smo ga zelo veseli. Za nadaljevanje pa opozarjamo, da bo potrebno uvesti tudi regulacijo cen, zlasti kurilnega olja in še kakšnega drugega energenta, ki pa sicer ni predmet tega zakona in ne more biti predmet tega zakona kar Škarje in platno ima v rokah Vlada. Kot smo lahko slišali državnega sekretarja na današnji seji, lahko nekatere odgovore na ta vprašanja, kaj in kako z regulacijo še preostalih energentov, da bodo ljudje lažje prišli čez zimo, zimo, pričakujemo v roku tedna dni, mogoče 14 dni, zagotovo pa je potrebno kurilno olje regulirati pred začetkom kurilne sezone. v isti pehar nujnih življenjskih dobrin, kot je kurilno olje in ostali energenti, lahko umestimo tudi elementarne prehranske izdelke, tudi o tem živi diskusija v Vladi in tudi to je neko pričakovanje, ki ga imam sam kot koalicijski poslanec do Vlade. Vlade. Še pred zaključkom leta pa je vseeno potrebno poskrbeti, da se bo teh 130 milijonov evrov iz naslova nižjega DDV vrnilo v proračun, na račun višje progresivne obdavčitve, bodisi najvišjih plač, bodisi premoženja visoke vrednosti, bodisi kapitala. Država ta sredstva potrebuje, zato da lahko ljudem pomaga. Hvala. Hvala lepa. Je še kakšna obrazložitev? (Da.) Izvolite. **IVA DIMIC (PS NSi):** Hvala lepa, spoštovana predsednica Državnega zbora. V Novi Sloveniji, tako kot smo že dejali, bomo podprli tudi ta amandma in bomo podprli zakon, zato, ker o tem govorili že 2 meseca prej, da je potrebno narediti nekaj na cenah in da je tisti prvi ukrep, ki ga je predlagala na nek način tudi Evropska komisija, zniževanje stopnje DDV. Zato se mi zdi, da je prav, da še enkrat omenim tudi v tej moji obrazložitvi glasu, da je potrebno razmisliti o zniževanju stopnje DDV tudi za hrano. In seveda tudi o ničelni stopnji DDV za les za kurjavo. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo torej na glasovanje. Glasujemo.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

Zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda, zahvaljujem se vam za kulturno razpravo, želim si takih še več, in zaključujem tudi 14. izredno sejo zbora. Lep pozdrav. Hvala.